(SDP)** Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 627.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 Pitam želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Zamjenik ministra poduzetništva i obrta poštovani Dražen Pros, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene saborske zastupnice i saborski zastupnici. Pred vama je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture. Donošenjem ovog zakona sustavno se i transparentno definiraju osnovna pitanja raspolaganja zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za izgradnju odnosno proširenje poduzetničkih zona što će pridonijeti učinkovitoj provedbi zakona, odnosno omogućiti gospodarski opravdano darovanje zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za izgradnju odnosno proširenje poduzetničkih zona. Dosadašnja provedba Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture u ovom dijelu ukazala je na potrebu izmjena i dopuna u pitanjima definiranja pojma proširenje postojećih poduzetničkih zona, kao i određivanja kriterija koje poduzetničke zone odnosno jedinice lokalne i područne samouprave trebaju ispuniti u cilju raspolaganja zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za izgradnju odnosno proširenje poduzetničke zone. Dozvolite mi prije detaljnijeg pojašnjenja kratko podsjećanje na Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture koji je na snazi od 27. srpnja 2013. godine i kojim se uređuje sustav poduzetničke infrastrukture koji se sastoji od poduzetničkih zona i poduzetničkih potpornih institucija, a postojanje takvog uređenog sustava je vrlo bitno jer su i poduzetničke zone, kao i poduzetničke potporne institucije korisnici potpora za malo gospodarstvo i to projekata razvoja i izgradnje poduzetničkih zona, kao i sufinanciranja aktivnosti poduzetničkih potpornih institucija. Dakle sam je zakon donesen u svrhu podizanja i infrastrukturne kvalitete i kvalitete poslovne podrške, te također izgradnje jednog transparentnog i javno dostupnog sustava korištenja potpora za poduzetničku infrastrukturu. Podsjetimo se da su zakonom uređena pitanja i pojma i vrste i kategorizacija poduzetničkih zona i poduzetničkih potpornih institucija i ono što je vrlo bitno, ustroj registra poduzetničke infrastrukture, dakle jedne sistematizirane baze podataka u Ministarstvu poduzetništva i obrta. Isto tako utvrđeni su kriteriji dakle preduvjeti koje poduzetničke zone i poduzetničke potporne institucije trebaju ispuniti u cilju dobivanja potpora za unapređenje poduzetničke infrastrukture. Isto tako jedna od bitnih stvari je oblikovanje sustava potpora za infrastrukturno opremanje poduzetničkih zona, kao i oblikovanje sustava potpora za poduzetničke potporne institucije. Samo jedan kratki podsjetnik da sustav potpora za poduzetničke zone obuhvaća tri vrste potpora i to infrastrukturne potpore, potpore za jačanje konkurentnosti i potpore za jačanje poduzetničkih kompetencija, a za poduzetničke potporne institucije četiri vrste: za pripremu projekata, za jačanje kapaciteta, za podizanje kvalitete usluga i za jačanje poduzetničkih kompetencija. Potpore su namijenjene subjektima poduzetničke infrastrukture koji su evidentirani u tom jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture, a visina i način odobrenja propisuje Vlada Republike Hrvatske godišnjim programima poticanja poduzetništva i obrta kakav je upravo u tijeku, poduzetnički impuls 2014. godine, a kod odobrenja potpora ono što je bitno ocjenjuje se i procjenjuje njihov učinak na ravnomjerni regionalni razvoj, ujednačen gospodarski razvoj svih dijelova Republike Hrvatske, jednaki tretman i tržišno natjecanje svih subjekata na području Republike Hrvatske te naravno ono što je vrlo bitno, gospodarsku opravdanost te potpore. Dakle za poduzetničke zone to je u smislu dostignutog intenziteta aktivacije raspoložive površine poduzetničke zone, a za poduzetničke potporne institucije u smislu tog intenziteta uključivanja poduzetnika u aktivnosti poduzetničke potporne institucije te naravno broj i kvalitetu izrađenih projekata kako nacionalnih tako i Europske unije. Dakle važan dio ovog zakona odnosi se upravo na uspostavu sustava raspolaganja zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za izgradnju odnosno proširenje poduzetničke zone i dosadašnja provedba zakona u ovom dijelu ukazala je na potrebu izmjena i dopuna zakona u dva pitanja. Prvo pitanje koje se rješava ovim izmjenama je jasnije određenje pojma proširenje postojeće poduzetničke zone. Dakle za potrebe raspolaganja odnosno darovanja zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za izgradnju nove i proširenje postojeće poduzetničke zone važeći zakon navodi jasno da se pod pojmom proširenja postojeće poduzetničke zone smatra i ono zemljište koje je u vlasništvu Republike Hrvatske, a obuhvaćeno je odlukom o osnivanju poduzetničke zone. Jedinice lokalne i područne samouprave postavile su niz zahtjeva za darovanje zemljišta, za izgradnju nove odnosno proširenje postojeće poduzetničke zone te je provedbom važećeg zakona dakle od srpnja prošle godine utvrđena potreba dodatnog zakonskog definiranja kako se u slučaju raspolaganja zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske pod pojmom proširenja postojeće poduzetničke zone podrazumijeva i raspolaganje zemljištem u vlasništvu Republike koje je obuhvaćeno odlukom o osnivanju poduzetničke zone. Naime, zemljište u vlasništvu RH nije bilo raspoloživa površina poduzetničke zone sukladno odredbama važećeg zakona, dakle članak 6. stavak 3., odnosno to zemljište postaje raspoloživo i namijenjeno za obavljanje poduzetničkih aktivnosti tek u slučaju donošenja odluke o darovanju zemljišta u vlasništvu RH za izgradnju, odnosno proširenje poduzetničke zone. drugo pitanje koje se rješava ovim izmjenama i dopunama je detaljnije određivanje preduvjeta, dakle kriterija koje poduzetničke zone, odnosno jedinice lokalne i područne samouprave trebaju ispuniti u cilju raspolaganja zemljištem u vlasništvu RH za izgradnju, odnosno proširenje poduzetničke zone. Dosadašnjom provedbom važećeg zakona utvrđena je potreba izmjene odredbe članka 24. stavak 3. koji se odnosi na postotak ukupnog iznosa aktivirane raspoložive površine svih poduzetničkih zona u prostoru jedinice lokalne, odnosno područne samouprave. Naime, u članku 24. u stavcima dva i tri definiraju se uvjeti za darovanje zemljišta u vlasništvu RH za izgradnju nove, odnosno proširenje postojeće poduzetničke zone. S obzirom da je uočena kontradiktornost u do sada važećim stavcima dva i tri članka 24. ovim se mijenja stavak 3. te se zakonski definira kako je darovanje opravdano samo u slučaju kada u radijusu od 20 kilometara od lokacije predviđene za izgradnju nove poduzetničke zone ne postoje već poduzetničke zone čiji ukupni iznos aktivirane raspoložive površine iznosi manje ili jednako 66% ukupno raspoložive površine tih poduzetničkih zona. Dakle, ako sumiramo stavke dva i tri članka 24. za darovanje zemljišta u vlasništvu RH se promatra odnos ukupno aktivirane površine poduzetničke zone i ukupne raspoložive površine poduzetničke zone, te se darovanje smatra opravdanim samo kada ukupni iznos aktivirane površine svih poduzetničkih zona unutar iste jedinice jedinice lokalne i područne samouprave koja je podnijela zahtjev za dodjelom zemljišta iznosi više ili jednako 66%, a kada u radijusu 20 km od lokacije za novu poduzetničku zonu ne postoje druge poduzetničke zone u kojima je stupanj aktivirane raspoložive površine manji ili jednak 66%. Nadalje, ovim izmjenama i dopunama ovog zakona propisuje se da je osim za osnivanje, dakle izgradnju poduzetničke zone od posebnog gospodarskog interesa darovanje zemljišta u vlasništvu RH uz eventualno izuzeće prethodne dvije odredbe, dakle o kojima smo govorili članak 24. stavak 2 i 3. Dakle, postojeće zone unutar iste jedinice lokalne, područne samouprave su aktivirane više ili jednako 66%, a u radijusu od 20 km nema poduzetničke zone koja je aktivirana manje ili jednako 66% moguće je, dakle darovanje zemljišta je moguće i za poduzetničke zone kojima je odobreno sufinanciranje iz pretpristupnih fondova ili fondova Europske unije. Isto tako, ovim izmjenama i dopunama zakona propisuje se da je moguće darovanje zemljišta u vlasništvu RH za izgradnju nove i proširenje postojeće poduzetničke zone koja je u naravni prethodno predstavljalo javno dobro, javna infrastruktura. Samo u slučaju kada ukupna površina tog darovanog zemljišta, prethodnog javnog dobra ne prelazi maksimalni udio od 5% ukupne površine poduzetničke

suradnja jedinica lokalne i područne samouprave sa Vladom Republike Hrvatske od iznimne je važnosti za daljnju kontroliranu i sistematičnu izgradnju poduzetničkih zona na način da se uz sufinanciranje jedinica lokalne, područne samouprave za izradu projektne dokumentacije, izgradnju infrastrukture u poduzetničkim zonama omogućuje i raspolaganje zemljištem u vlasništvu RH za izgradnju, odnosno proširenje poduzetničke zone. I sve to na ovakav vrlo transparentan, sustavan način. Stoga predlažemo da uvažene zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora jednoglasno prihvate ove izmjene i dopune Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture.

Evo desetak minuta ste nas upoznavali sa prijedlogom zakona na način da ste predstavili brojna ograničenja koja će ovim zakonom biti propisana ne bi li jedinice lokalne samouprave bile postale temeljem Zakona o raspolaganju državnom imovinom vlasnici zemljišta u poduzetničkoj zoni. Pretpostavljam da je svima nama jasno da te zone jesu prvenstveno za osiguranje određenih prostora gdje bi se mogla otvarati nova radna mjesta itd. Ja mogu prihvatiti jasno da Vlada utvrđuje kriterije kako bi se mogle, kako bi DUDI mogao raspolagati sa zemljištem u vlasništvu države. Ali ja ću vas podsjetiti da Vlada već danima i mjesecima ovdje u Sabor ide sa prijedlozima zakona kao što je Zakon o strateškim investicijskim projektima, kao što je Zakon o šumama kojega smo raspravili prije desetak dana u kojima kada su u pitanju privatni poduzetnici Vlada nema nikakovih ograničenja. Dapače, izmjenama i dopunama Zakona o šumama propisuje se da se čak i u šumama koje su prirodno bogatstvo, bez ikakvih ograničenja za projekte koji ne moraju biti apsolutno limitirani nikakvim drugim zakonima može pojedino područje izdvojiti iz šumsko-gospodarske osnove i Vlada ga prodati ili na bilo koji drugi način koji je zakonom predviđen raspolagati prema privatnim poduzetnicima. Dakle, s jedne strane kada su privatni poduzetnici u pitanju Vlada bez kriterija može zemljište dodjeljivati. Ovdje kada su u pitanju jedinice lokalne i područne samouprave Vlada evo propisuje brojna ograničenja kao da toj istoj jedinici lokalne ili područne samouprave ova Vlada ne vjeruje. Držim da je dvostruki i nepotreban dvostruki kriterij i pristup u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa odnosno vlasništva zemljišta RH. Hvala. Druga replika, poštovani Ivan Šuker. onda to strpaj u rečenicu kao kobasicu i onda nikom neće biti jasno. A upravo je ovaj zakon tako napisan. Pogledajte si u članku 3. stavak 1. i u stavku 2. jedna rečenica vam je u deset redaka napisana. I tko god čita ovakvu rečenicu njemu je unutra sve nejasno. A sad mi nije jasno ako tvrdite da s ovim želite pomoći jedinicama lokalne samouprave kako to niste znali kad je bila rasprava o zakonu prošle godine kad ste bili upravo upozoravani na ovo. Druga stvar, udaljenost ne znači ništa. Uzmite veće industrijske centre gdje su vam gospodarske zone jedna od druge udaljene par kilometara. Prema tome, nije svejedno da li se radi o zoni u okolici Zagreba, Rijeke ili Splita ili se radi o gospodarskoj zoni na Banovini ili negdje drugdje gdje nije naseljeno, u Lici. I treća replika, poštovani Branko Hrg. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepa. Pa ja bih rekao da bi bilo dobro u izmjenama zakona još dodati jednu stvar i odrediti u kojem vremenu DUDI treba riješiti zahtjeve lokalne samouprave kad treba ili produžiti pravo građenja ili kupiti zemljište državno ili ga ili ga dobiti na darovanje. Jer ti procesi toliko dugo traju da dok se to riješi već izgubimo uopće pojam o tome što smo zapravo tražili. Nadalje, ovih 20 km o kojima je govorio i kolega Šuker sada pa meni realno gledajući nisu baš jasni. Ako se radi o prostoru iste lokalne samouprave ne vidim zašto bi trebalo biti 20 km. U tom slučaju ne treba pisati nikakvu kilometražu. A ako se bi pak radilo o tome da je tih 20 km udaljeno od druge lokalne samouprave onda je to diskriminacija one druge lokalne samouprave. ako se radi dakle o istoj lokalnoj samoupravi dok zona nije popunjena barem 66% koliko ovdje stoji ne treba pisati 20 km udaljenosti. Čemu? ako je pak ipak na kraju vezano uz drugu lokalnu samoupravu onda je to diskriminacija lokalne samouprave. Dakle, svakako bi trebalo zakonom definirati rokove rješavanja zahtjeva koji se dostavljaju DUDI-ju jer to jako, jako dugo traje i skoro pa je nemoguće riješiti. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a govorit će poštovani kolega Tomislav Klarić. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, potpredsjedniče, zamjeniče ministra. Evo uvodno prije nego što počnem s raspravom rekli ste da nam ovim zakonom jedinicama lokalne samouprave želite pomoći. Ja vas molim da nam ne pomažete na ovakav način. Vratit ću se u 7. mjesec prošle godine tu smo raspravljali o ovome zakonu po hitnom postupku. Obrazloženje ovih izmjena je copy-paste, nije prošla godina dana već ga mijenjamo. Ovakvi zakoni su preozbiljni zakoni da bi se bez veće, šire rasprave, bez analize situacije na terenu mogli donašati po takvom hitnom postupku. Što se tiče samih ovih izmjena i ovog svega što ste rekli zamjeniče ja ne vidim u čemu nam pomažete. Kolega Hrg se dotaknuo tih 20 km. Ja ću pokušati govoriti jednostavnim rječnikom da svi razumiju. Stavili ste tu tih 20 km na na području jedne lokalne samouprave, regionalne samouprave. E sad mi opišite u RH gdje se nalaze van tih 20 km neke zone koje bi eventualno mogle dobiti nekakvo zemljište? Evo kolegica iz Kraljevice i moja zona su svega par km zračne linije jedna od druge. Po toj logici mi nikad ne možemo skupiti taj postotak da bi uopće mogli razmišljati kako dobiti zemljište. Ja sam vam tad u raspravi kad ste sugerirali sve ovo govorio vam probleme koje ćete imati i govorio sam i najavio da ćete morati mijenjati ovaj zakon jer nije dobar. U prvom redu kosi se sa isto tako po hitnom postupku donesenim Zakonom o strateškim investicijama. Zašto jednostavno kad može biti komplicirano? Ovaj zakon definitivno nam komplicira na terenu. U članku 9. zakona kojeg ovdje nema u obrazloženju ovoga ste naveli neaktivne zone, zone u inicijalnoj aktivaciji, srednje aktivne zone i potpuno aktivne zone. I tu ste odredili nekakve postotke. E sad, postotak popunjenosti od 66% mogu dati i osobni primjer, spomenuti DUDI i traženje zemljišta u vlasništvu RH za našu poslovnu zonu. DUDI nam povratno dostavlja dopis da opravdamo što smo mi to 66% popunili. I gledaju da je to površina urbanističkim planom obuhvata poslovne zone. E sad, svatko od nas, pogotovo mi koji smo na terenu, dobro zna kojih problema imamo svi mi zajedno s rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa. Dakle, prema ovom kako ste vi napisali zakon i kako predlažete vi zanemarujete imovinsko-pravne odnose na prostoru obuhvata urbanističkog plana industrijske zone. I dugotrajnost rješavanja tih poslova. Čitav obuhvat industrijske zone bez obzira bio on milijun kvadrata, 300 tisuća kvadrata, koji god bio u tom prostoru ima puno neriješenih imovinsko-pravnih odnosa koje jedinice lokalne samouprave rješavaju da bi uopće mogli taj prostor staviti u funkciju. Ali, u ovih 66% ulaze ono što nije naše, dakle od jedinica lokalnih samouprava što bi eventualno mogli aktivirati dok unutar te zone ima prostora u vlasništvu države RH koje ne možemo dobiti jer nismo popunili 66% ukupno tog prostora prema ovoj vašoj kategorizaciji zona koje ste ovdje napisali. Imamo i primjere drugih. Imamo primjer Novske i njihove poslovne zone, čini mi se da je 2005.ustojena tamo je 100% zemljište u toj zoni vlasništvo RH. I što se događa? Nakon 4 mjeseca pregovaranja sa ino partnerom, ino partnera uputimo na Ministarstvo gospodarstva osobno kod zamjenika ministra da ih primi pa ih nije primio, iako je obećao da će ih primiti i onda ih iako su oni pristali na spuštanu cijenu sa 80 na 60 eura uputi u Novsku i ponudi im tamo zemljište u vlasništvu RH za 10 kuna. Imamo takvih slučajeva i to je dobro da investitor ide u Novsku da tamo napravi svoj pogon. Ali ne nakon već utanačene cijene u vrijednosti od 60 eura. Imamo ovdje moje amandmane koje sam vam davao na prijedlog zakona koje ste glatko odbili. Pročitat ću vam i molim vas da ih sada razmotrite kada vidite da morate mijenjati zakon. zakon nije u primjeni nekoliko mjeseci, 19.7.čini mi se da je stupio na snagu prošle godine, sada smo polovica 3.mjeseca. Predlagao sam vam u članku 3.tog zakona stavak 1.umjesto riječi područja stave se riječi građevinskog zemljišta kao dio građevinskog područja. Znam o čemu govorim. U područjima urbanističkih planova definirane su i površine koje se mogu graditi, površine koje su ostavljene za nekakve koridore i površina površina industrijske zone nije čitav obuhvat industrijske zone nekakvog urbanističkog plana jer je on kroz prostorni i urbanistički plan definiran i kroz koridore i kroz zeleni pojas i kroz gradivu površinu na tom području. Upišite tu riječ a ništa vas ne košta, građevinska zemljišta kao dio građevinskog područja. Područje je čitava RH, građevinsko područje je točno definiran pojam. Druga stvar, molio sam vas ugradite i predlagao ovaj amandman i kod Zakona o strateškim investicijama. Imamo problema na terenu, ne možemo izvlastiti zemljište jer Zakon o izvlaštenju je definirao na koji način i za što se može izvlastiti zemljište u privatnom vlasništvu. Ovdje u ovom amandmanu sam vam rekao, molio vas da izbrišete samo riječ gospodarski, da u zakonu ostane izraz interes RH jer tada nama na terenu omogućavate da po kraćem postupku po Zakonu o izvlaštenju koji vam govori što se može izvlastiti i ono što se još može izvlastiti ali po nekakvom posebnom zakonu a ovo je taj posebni zakon. Ovih 66% ponovo se vraćam na to, uopće vam ne drži vodu i maknite to. Ako već mora biti nekakav postotak onda stavite postotak imovinsko-pravno riješenog zemljišta koje možemo staviti u funkciju na određenom području. Zašto se ovaj zakon kosi sa Zakonom o strateškim investicijama? Zato jer smo o tome govorili nedavno, ne samo Zakon o strateškim investicijama nego Zakon o šumama gdje ste ubacili golf, pa smo Zakon u strateškim investicijama ubacili golf, pa ćemo negdje u nekakvoj šumi možda nekakav golf lakše riješiti pitanje zemljišta nego o nekakvoj poslovnoj zoni koja puni državni proračun. A jučer je bila ovdje prepuna sabornica novinara ko u priči, razgovarali smo čitav dan do 10 navečer o rebalansu državnog proračuna. što puni taj državni proračun? Ovo, Ovo, ti gradovi mali, te općine male koji muku muče na terenu bez obzira tko u njima bio na vlasti da li HDZ, SDP, HNS, HSS ili već koja stranka muku muči na trenu da zadrži svako radno mjesto. Spuštamo i dajemo povlastice na komunalnu naknadu na komunalni doprinos na sve ono što život ljudima znači da bi mogli nastaviti s investicijama u ovoj teškoj situaciji. A vi se igrate. Na ovaj način nam ne pomažete. Govoreći o industrijskim i poslovnim zonama predlagali ste i tu se raspravljalo na široko koliko ćemo smanjiti onaj PDV na novine, porez na što li u turističkoj djelatnosti. Znate koliko jedinice lokalne samouprave košta više infrastruktura u industrijskoj zoni? Vodovod, plin, telekomunikacije, optika, struja da bi mogla uopće dovući poslovne subjekte, da ne kažem otkup i rješavanje imovinskopravnih odnosa i još na to plaća PDV. Zato vam na ovaj zakon dajem dobronamjeran još jedan amandman. Ovdje kada ste naveli tko sve može upravljati industrijskim zonama dodajte nešto što već postoji, a ovdje niste napisali. Trgovačko društvo u 100%-tnom vlasništvu jedinice lokalne samouprave ili regionalne samouprave osnovano u cilju izgradnje razvoja poduzetničke zone jer to imamo. Mi u Bakru imamo svoje trgovačko društvo d.o.o. koje upravlja i gradi infrastrukturu ali niste nam ovdje omogućili da nam to bude jeftinije 25%, da trgovačko društvo to može graditi onda bi nam ta investicija bila 25% i ne treba nam vaša pomoć onih par sto tisuća kuna šta se slikamo kada potpisujemo ugovor. Evo zamjenik i ja smo se slikali prošle godine sa 600 tisuća kuna i to smo pravdali sa metar dokumentacije koliko i gdje smo potrošili i još traže povrat jer smo mi platili ranije novac nije stigao na račun dok su radovi bili izvedeni. Ukoliko poduzetničke zone ne prihvatite kao nešto na čemu se razvija gospodarstvo bez obzira da li u njima bila trgovačka djelatnost, proizvodna, skladišna, uslužna, logistička bilo koja to su generatori radnih mjesta, to je razvoj države i to je na kraju krajeva punjenje državnog proračuna. Ja mogu govoriti o zonama jako dugo, možda bi se trebao ispričati zbog ovog tona ali zaista nam na terenu sa ovakvim prijedlogom zakona ne pomažete. Ja vas molim da promislite o tome kada već razgovarate i pripremate ovakve zakone da kontaktirate nas, možda ne mene ali bilo kojeg vašeg na terenu koji operativno odrađuje te poslove koje poteškoće u radu ima. Imovinsko pravnih odnosa, prikupljanje sredstva, dovlačenje poslovnog subjekta a onda mu da bi čovjeku olakšali, da bi ga dovukli pomoći prilikom ishodovanja dozvola da bi došao tamo i punio na kraju krajeva najviše državni proračun, najmanji proračun jedinca lokalne samouprave. Evo hvala. Hvala i vama kolega. Branko Bačić replika, izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Klarić, apsolutno se slažem s vašim izlaganjem i držim da je kriterij potrošene površine u pojedinoj zoni kao temelj kojim država određuje hoće li darovati jedinici lokalne samouprave zemljište ili ne, zadnji kriterij. Temeljni kriterij treba biti da li je za taj prostor za koje jedinice lokalne samouprave traži da joj se dodjeli državno zemljište jest ima ima li investitor jer taj investitor gradi sukladno Prostornom planu, je li on zadovoljava uvjete koji su postavljeni u toj zoni a ne da li je u međuvremenu potrošeno više od 66% površine same zone. Jer što se može dogoditi? Mi smo mijenjali, kolega Klarić i to dobro znate Zakon o prostornom uređenju kojim smo propisali da država može državni prostorni plan na području grada Bakra utvrditi neku novu zonu, poduzetničku zonu koja je usput i neizgrađena jer se tek plan donosi i tok trenutka u vašem Bakru gdje ste vi iznimno uredili poduzetničku zonu i izgradili je već u velikom djelu sada sa nekom novom zonom koju će propisati RH vlastitim državnim prostornim planom diže se površina neizgrađenog djela poduzetničkih zona u gradu Bakru i vi nećete moći za realno opravdanu investiciju dobiti zemljište koje bi možda i dobili da država u međuvremenu nije donijela prostorni plan i propisala novu zonu Bakru a o tome vi čak prema Zakonu o prostornom uređenju niti ne sudjelujete. evo, prema tome, zadnji je kriterij gospodine zamjeniče ministra bi trebao biti da li je u jedinici lokalne samouprave konzumirano područje kako ste vi to ovim zakonom propisali. Temeljno je li ta investicija za koju se treba riješiti imovinsko pravni odnosi opravdana ili zapošljava, je li u funkciji razvoja lokalne samouprave i područne samouprave. **Batinić, Milorad Kolega Bačiću, vi ste tu svjedok da sam za ovom govornicom, mi kad smo raspravljali o Zakonu o prostornom planiranju gospođe Mrak Taritaš, o Zakonu o strateškim investicijama, o ovom zakonu, o Zakonu o šumama govorio uvijek jedno te isto jer je to životni problem, to je operativa, to je ono što se odrađuje na terenu. I znate koji odgovor mi je bio kad sam u Zakonu o prostornom planiranju, strateškim investicijama govorio da je već Hrvatska prostorno planski isplanirana, da su točno definirane lokacije gdje ćemo što raditi, gdje ćemo što graditi. Rečeno mi je bilo, neće investitor tamo kamo ćemo mi. A gdje će investitor, tamo gdje se on sjeti na onih +20 km od moje zone pa će u Zbiru biti puno više kvadrata površine zone pa ćemo dobiti nekakvo zemljište, evo primjer naš, u okruženju mom, općina Čavle, grad Kraljevica, grad Bakar, zbrojimo njihove poslovne zone, kvadratura nemoguće ju popuniti u 66% a mi ovdje govorimo o nečemu zašto imamo interesa, imamo gospodarske subjekte koji žele doći na to područje. Mi ne možemo riješiti imovinsko pravne odnose zamisli s kim s državom koja takvo isto zemljište daje nekome za 10 kuna a koji je pristao kod mene ga kupiti za 60 eura. i sličnih zakona koji su doneseni u protekle dvije godine, tko će voditi glavnu riječ, tko će biti glavni. Ako smo osnovali DUDI kao nekakvog nasljednika AUDIJA osnovali smo ga zbog toga da se s jednog mjesta strateški upravlja sa kompletnom imovinom RH. Onda bi bila logična stvar da DUDI predloži između ostalog i kako će se koristiti zemljište a ako netko misli da može bolje razmišljati i promišljati o tome kako će se razvijati jedna jedinica lokalne samouprave, onda se grdo Onda recimo gradonačelnicima, načelnicima da zabadava primaju plaću i da njih ne treba, ako DUDI napravi strategiju raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i ako se pokaže interes nekakvog investitora, ako je to u prostornom planu predviđeno onda suludo uopće spominjat bilo kakve brojke. I mi to radimo u trenucima kad imamo toliko slobodnog prostora u poslovnim zonama, kada imamo toliko poslovnih zona u kojima praktički još nema nikoga, ovaj zakon se piše kao da mi u ovom trenutku imamo navalu investitora, kao da su nam sve zone popunjene i kao da je sad natjecanje tko će dobiti tu dodatnu zemlju. Pa dajmo se već jedanput spustimo na zemlju i dajmo počnimo razmišljati tako da ukinemo upravo, ovo je jedna od poduzetničkih barijera, ovo, dok jedinica lokalne samouprave dogovori ovo možete se vi smijati gospodine zamjeniče ali u svom ministarstvu koliko god hoćete, u ovom Visokom domu se ne možete smijati kad raspravlja saborski zastupnik, jel vam jasno? vas. **Šuker, Ivan (HDZ)** Molim ja vas gospodine potpredsjedniče, vi ste ovdje gost i tako se izvolite ponašati, izvolite se tako ponašati. Ja se nisam smijao vama kad ste govorili ali ponavljam ovo je barijera dok jedinica lokalne samouprave dođe

vrijeme vam je isteklo. Da sjednite, možete sjesti. …/Upadica Šuker: Ali sam očekivao da ćete me kao predsjedavajući zaštiti kao saborskog zastupnika./… Ovako, ja nemam oči z boka niti na leđima. To je prvo, a ako netko treba upozoravati onda je to predsjedatelj. Kolega Šuker, tako da mislim da nije primjereno da vi komentirate ponašanje ljudi u Saboru. Za riječ se javio zamjenik ministra, izvolite zamjeniče. Kolega Šuker molim vas nemojte komentirati. Pardon, odgovor na repliku. Kolega Klarić izvolite. evo gospodine Šuker, kad je bilo preimenovanje AUDI-ja u DUDI u to vrijeme negdje, a već je prošlo podosta, možda i godinu dana, podnijeli smo zahtjev na AUDI pa valjda dok se to sve iskemijalo, tek neki dan sam dobio dopis sad od DUDI-ja da pravdam tih 66% jel popunjeno ili nije popunjeno, ali i to nije toliko bitno. činjenica je ovo što ste rekli da to nama ne pomaže i da ode investitor u drugom pravcu dok mi to ovako lijepo DUDI-jem, AUDI-jem, pudijem, mudijem, ne znam čime više ne riješimo. To je jedna stvar. Druga stvar je u tome, a i najzorniji primjer ono što je jučer gospodin Borić u svojoj raspravi spomenuo vezano za Imperijal gdje je objavljen natječaj i u natječaju napisano da se moraju javit AUDI-ju koji više ne postoji AUDI-ju koji više ne postoji pa eto i to je jedna slika na koji način se promišlja naš gospodarski razvoj. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. U ime Kluba SDP-a Davor Bernardić. Izvolite kolega. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. Evo prije svega jedan jednostavan razlog zbog kojeg će klub SDP-a ovo podržat, zato jer je to pokušaj da se uklone prepreke koje su dosad stajale na putu onim uspješnijima da prošire poduzetničku zonu. Dakle imovinsko-pravni odnosi su rak rana nažalost Hrvatske države i društva. Što god pokušate, krenete pa zapnete na imovinsko-pravne odnose, oni koji su bili uspješni u privlačenju investicija i poduzetnika u zonu, ukoliko se žele proširiti mogu se proširiti samo tamo gdje zemlja postoji. Ako je zemlja državna, nema logike da se kroz dugi proces zemlja prenosi na jedinicu lokalne samouprave nego da država kao što to rade sve normalne razvijene zemlje prenosi samo upravljačka prava na jedinicu lokalne samouprave. Ova odluka će to omogućiti. Štit, barijera prema onima koji su razvijeni, koji su znali iskoristiti poduzetničku zonu i privući investitore i one koji to nisu, koji su bezveze potrošili državne pare je ta da će za zonu biti 66% iskorištenosti ovog zemljišta. To je ključni razlog i ključni preduvjet za ostvarivanje odnosno davanje tog zemljišta, državnog zemljišta u upravljanje jedinici lokalne samouprave kroz poduzetničku zonu. Moram ovdje reći da je od 2004. do 2012. preko milijardu kuna uloženo u poduzetničke zone, 346 poduzetničkih zona sada postoji u Republici Hrvatskoj, 150 zona apsolutno ne radi ništa ili skoro pa ne radi ništa. Dakle potrošene su pare, bačene su u vjetar, s tim novcem nije napravljeno apsolutno ništa, a s tim novcima se moglo otvoriti novih radnih mjesta, moglo se uložiti u obrazovanje, danas je možda pokoji čovjek u Hrvatskoj mogao završiti bolji fakultet ili školu i biti konkurentan na hrvatskom, a onda i na svjetskom gospodarstvu. To je propušteno. Nažalost ulagalo se u beton, žice, infrastrukturu, komunalnu opremu za bezveze. Moram to reći za bezveze budući da pola tih poduzetničkih zona apsolutno ne služi ili skoro ne služi ničemu. Predlažem vam gospodine zamjeniče ministra također da razmislite o konkretnim kriterijima i da napravite evaluaciju uloženih sredstava u određene zone u Hrvatskoj, u određene općine u Hrvatskoj i nakon toga evaluaciju onih novaca odnosno gospodarskog rasta odnosno dodane vrijednosti koji je ostvaren u pojedinim općinama i gradovima u Hrvatskoj. Jedna takva evaluacija pokazala bi da bi u Hrvatskoj trebala postojati udruga ne gradova nego udruga razvijenih gradova i da bi u Hrvatskoj trebala postojati uz udrugu i općina udruga razvijenih općina. Udruga razvijenih općina i udruga razvijenih gradova bi sasvim sigurno znala kako … nove investitore, što napraviti kako bi se olakšalo poslovanje svim poduzetnicima odnosno investitorima koji dolaze u Hrvatsku izvana, no da bi došli strani investitori prvo moraju početi ulagati domaći investitori, ostatak a onda bi ta iskustva i jedna takva usudio bih se reći rasprava u ligi koja je razvijenija, koja je bolja, urodila itekako plodom i možda bi i jedinice lokalne samouprave koje nisu bile u stanju zahvaljujući mnogim faktorima u Hrvatskoj, ne dovodeći u računa političku referenciju, možda bi te jedinice lokalne samouprave bile u stanju nešto naučiti od tih razvijenih. Dakle pola zona u Hrvatskoj, nešto više od pola je neću reći beskorisno, ali gotovo bez rezultata. Ogroman novac je uložen u poduzetničke zone u beton, infrastrukturu, opremanje, a da konkretan rezultat se nije dogodio, a jedini način jedini način kada će Hrvatska moći ići naprijed je kada će počet cijenit državni novac. Sve dok se državni novac rasipa na različite projekte koji za sobom nemaju nužnost bilo kakve evaluacije, sve dok se državni novac rasipa i preplaćuju bilo kakvi radovi koji za sebe nemaju nikakav efekt na razvoj hrvatskog gospodarstva, dotle i nemamo se pravo nadati da će u Hrvatskoj biti nešto bolje. Osobno vidim pomoć poduzetnicima i poduzetničkoj infrastrukturi kroz otklanjanje barijera, ne vjerujem u velike strategije i projekte nego samo u pozitivne primjere i one koji slijede te pozitivne primjere. Mnogi u Hrvatskoj znaju, pogotovo na sjeveru Hrvatske, kako se radi. Mnoge poduzetničke zone u Hrvatskoj mogu biti ogledan primjer, nažalost možda nijedna dovoljno po tehnološkom stupnju inovativnosti, no to je tema možda ne za danas, možda za jedan od sljedećih puta, ali skoro pola tih poduzetničkih zona u Republici Hrvatskoj jednostavno se nije snašlo i to moramo reći. Kako najviše pomoći njima, kako im pomoći? Tako da se kroz evaluaciju onoga što se ulaže da bi se ostvarila gospodarska aktivnost sublimira na neki način i vidi što su napravili oni koji su to znali raditi i to je po meni jedini kriterij. Jer kad ćemo počet cijenit vlastite novac, novac građana grada Zagreba, a i Republike Hrvatske, uvijek sam vezan uz grad, tad ćemo jedino moći naći odgovor na pitanje kako pokrenuti gospodarstvo i Hrvatske i ostalih gradova i općina. I zato ovu odluku i ovaj zakon vidim upravo kao otklanjanje barijera. Dakle, ne kao strategiju, ne kao veliki nekakav zakonodavni akt, nego kao mali korak u otklanjanju barijera da bi oni uspješniji koji imaju šanse, potencijala i koji su rasli, koji su rasli i popunili 66% svojih kapaciteta. Znači koji su dvije trećine kapaciteta popunili kako bi mogli dalje nastaviti raditi i rasti. A oni koji na žalost to nisu, ono trebali bi se zapitati po kojim su kriterijima uopće i dobili određen državni novac, jer državni novac nije tu da bi se bacao. Državni novac je da se planira razvoj države, pojedine zone i to je sad zapravo puno pitanje i ingerencija između lokalne samouprave i države. Dakle, ono što definitivno mora početi bolje funkcionirati je ta povezanost između lokalne samouprave i države. Ne može jednom lokalna samouprava biti ubrzivač procesa, a s druge strane ne dobijat adekvatnu brzinu odgovora od same države, niti u drugom slučaju država gurati procese bez da postoji ikakva mogućnost da se oni implementiraju na razini grada, općine i županije. To jednostavno ne ide. U Hrvatskoj za sada ne postoji dogovor oko toga, bar ne onaj jasan, čisti dogovor. I puno puta se prebacuje odgovornost jedinice lokalne samouprave na državu i obrnuto. Jasno i oko jasnih stvari to je po meni jedan od ključnih izazova koji Hrvatsku čeka i koji se već davno treba napraviti. Na žalost zašto nije o tom možemo ovdje satima govoriti. Od 2004. ponavljam do 2012. preko milijarda, 1,5 milijardi kuna je uloženo u opremu. Mnogi, jedan dio tih novaca je dobro iskorišten. Ali najveći dio tih novaca sasvim sigurno da nije polučio svoj rezultat. I zato je opet vam ponavljam i sugeriram da napravite evaluaciju uloženog u odnosu na dobiveno. To će biti jedini relevantan pokazatelj tko je u gornjoj tablici, tko je razvijen, od kog se može učiti, za koga ima smisla slijediti i onih koji na žalost nisu ispunili te kriterije i koji jednostavno moraju tražiti iskustva ovih boljih. Hvala lijepo. Hvala i vama. A sada ima jedan dobar popriličan broj replika kolega Bernardić. Prvi se javio Tomislav Klarić, izvolite. Kolega Bernardić, rekli ste evaluacija uloženog i dobivenog. Ne sluša me, gledaj tamo. Grad Bakar je uložio u svoju zonu 127 milijuna kuna. U proteklih 7 godina od države je dobio 4 milijuna i 800. E sad vas pitam, kad gledate samo PDV od uloženog u zonu koliko je država dobila, a koliko je gradu dala. A ne može grad dobiti to zemljište od Republike Hrvatske jer u zbiru svih tih poslovnih zona u mom okruženju ne možemo dostići tih 66%. Zato vas to demantira i ovo što ste rekli, otklanjanje barijera. Ova odluka to ne omogućava. Teorija vam je super, vi krasno govorite. Tako nam govore mnogi, ali dok se ne zasuču rukavi i dok se ne krene sa pripremom projektne dokumentacije, rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa, ugovaranjem radova i kopanjem na terenu teško je pokrenuti i nije baš to tako da je bačen silni novac u te poslovne zone, a da se državi ništa nije vratilo. Imamo bezbroj zona koje su opravdale svaki uloženi cent. Imamo i onih činjenica koje nisu mogle opravdati. Ali sagledavajući sad ovaj problem koji se odnosi na zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, prostorni planovi, urbanistički planovi, suglasnosti na njih dali su ministarstva. Dakle, Vlada Republike Hrvatske, županija i prihvatila da je unutar tog obuhvata određena namjena zemljišta. Čemu onda da to zemljište bude vlasništvo Republike Hrvatske, da s njom upravlja nekakav DUDI i da sami sebi stavljamo ograničenja u nekakvom postotku. Ovo ne govorim iz nekakvih političkih razloga zato što ste vi SDP, ja HDZ, nego zato što znam kako to ide i zato što znam koji su problemi. Kad jednom naš dopis dođe ovamo u Zagreb očuvaj nas bože. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor kolega Bernardić, izvolite. **Bernardić, Davor (SDP)** Pa vi sasvim sigurno znate zato ste i dobili podršku svojih kolega da budete izvjestitelj po toj točki. Evo sasvim sigurno zaslužujete biti u ovom gornjem dijelu. Imate moju podršku, ako vam to išta znači, a vjerujem i podršku samog ministarstva. Mislim da razvijeni upravo to trebaju imati. Hvala lijepa. Naime, ovim zakonom oni neuspješni koji nisu svoju zonu realizirali, a u dohvatu su ovog zakona u 20 km od onoga uspješnoga sada ni onaj uspješni neće moći realizirati prostor, površinu za potencijalnog investitora jer ga priječi onaj neuspješni. To je problem. Dakle, ovdje sa ovakvim prijedlogom zakona mi sprječavamo uspješne zato što neuspješni nisu sve površine realizirali. I ne vidim čemu ovaj zakon vjerujte. Kad smo donijeli Strategiju upravljanja državnom imovinom gdje smo rekli kako ćemo upravljati državnim zemljištem, pa smo donijeli Zakon o raspolaganju državnom imovinom posebno nekretninama u državnom vlasništvu. Što će nam sada ovo? Postoji središnje državno tijelo za upravljanje imovinom koje je ovlašteno, stručno osposobljeno, postoje zakoni kao što su Zakon o prostornom uređenju, sada i Zakon o strateškim investicijskim projektima, pa i ovaj zakon o unapređenju poduzetničke imovine. Čemu još je potreba ministarstvu intervenirati u nešto što je

previše zakona i sustav vjerojatno predeterminiran, no možda ste krivo pročitali. Ovdje upravo kaže da oni koji su 66% ispunili u svojoj poduzetničkoj zoni, dakle koji su uspješni, koji su 66% kapaciteta popunili imaju pravo dobiti zemljište od države ukoliko to žele, odnosno zatraže. Dakle, upravo obrnuto. Dakle, oni koji su uspješni imaju to pravo. Evo, hvala lijepo. Ante Sanader, replika. Izvolite. To je teška riječ, možda neka zona nije ispunjena, a vi kažete nisu doveli investitore. Uloga jedinica lokalne i regionalne samouprave je stvoriti uvjete za razvoj poduzetništva, a lokalna samouprava i regionalna ne može utjecati na poreznu politiku koja je često najpresudnija u nekim zonama. Mi se zalažemo, strategija ove države je ravnomjerni razvoj. Znači, nije cilj da u 4 hrvatska grada bude cijela Hrvatska. Pogledajte te ruralne sredine i pogledajte mogućnost ulaganja u tim sredinama. Kakvu smo poreznu politiku stimulativnu donijeli za te ruralne sredine gdje neće ljudi tek tako jednostavno doći. Ali da postoji mogućnost porezna stimulativna da ljudi dođu tamo onda bi bilo i investicija tamo. A nama je cilj zadržati stanovništvo u svim tim ruralnim područjima. Jer kad dođu u Zagreb onda su siromašni, a tamo ipak imaju neke uvjete za život. A pogledajte izdavanje građevinskih dozvola, isti uvjeti su za građevinsku dozvolu u zadnjem selu, u najruralnijem i u centru Zagreba. Je li to stimulativno? A kad kažemo ovdje da ovaj zakon je stimulativan, pa čije je to zemljište? Jedinicama lokalne samouprave jednostavno jednim zakonom oduzeto je kompletno zemljište. Proglašeno je to zemljište Hrvatskih šuma, a do jučer je bilo zemljište mjesnih zajednica i općina. Je li pametniji ovaj iz Zagreba, neovisno tko vodi, DUDI ili tko je ministar, je li pametniji onaj ili onaj iz lokalne uprave kad dođe u ministarstvo onda je on pametan, onda on zna raspolagati zemljištem, a dok je gradonačelnik i načelnik onda se ne razumije, onda on nije u stanju upravljati tim zemljištem. Pa mi bi danas ovdje mogli govoriti o stimulacijama, o poticajima za izgradnju nekakve infrastrukture ili nečega ali raspravljati o zemljištu koje je na područjima jedinica lokalne samouprave i koje je na području gdje se može razvijati ta jedinica lokalne samouprave je smiješno i to bi trebalo zabraniti. Pa ti gradonačelnici, načelnici, župani su u stanju upravljati sa svojim područjem. A ne treba im ministarstvo ni DUDI, AUDI ili bilo kakve institucije s tim raspolagati i odlučivati. Pa ne, ja to upravo tako vidim. Znači, oni koji su u stanju imaju dodatni poticaj. To predviđa ovaj zakon. Ono što se slažemo je definitivno da postoji u Hrvatskoj velika regionalna neravnomjerna razvijenost, ali to nije samo problem Hrvatske, to je problem i cijele EU. To je područje posebne zajedničke europske politike regionalnog razvoja koja upravo za cilj ima smanjiti razlike između određenih područja u samoj EU. To je To je i naše pitanje, to je naše domaće veliko pitanje. E sad, rješavajući to pitanje i odgovarajući na to pitanje ne smije se događati da jedinice lokalne samouprave koje su blizu, međusobno blizu imaju slične osobine terena, međusobno sebi budu konkurencija i na neki način nemaju društveni dogovor oko toga što će stvarati unutar svog područja. Zato je upravo važna, samo je pitanje da li je to ikad napravljeno, uloga države u neravnomjernim područjima Hrvatske. Jer ne možete se odlučiti ako nemate ništa da ćete uzgajati ili proizvoditi sve. Ako nemate ništa morate se odlučiti strateški što ćete proizvoditi, a budući da je jedan od osnovnih pokretača kroz fiskalni instrument država, fond za izravnanje, ministarstva kroz određene programe, jamstva. Znači, to je jednostavno pa na kraju krajeva i s državom povezane tvrtke, to je jednostavno nužno da se ta stvar a onda možda na razini županija definira da se nema suprotstavljenih interesa između pojedinih općina ili gradova koji se nalaze na istom području, koji dijele slične probleme, a koji međusobno u poduzetničkim zonama, u razvoju poduzetništva sami sebi konkuriraju. To je nažalost činjenica u Hrvatskoj u mnogim područjima, pogotovo u Slavoniji i Dalmaciji, u područjima koja su u Hrvatskoj nešto manje razvijena. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega ma moram reći da se slažem s vama i sa gospodinom Klarićem, ovdje ga nema trenutno u raspravi. Neovisno što izgleda da ste u različitim raspravama, a ono što ste vi istaknuli evaluacija. Dakle, Državna revizija upravo radi analizu učinkovitosti osnivanja, izgradnje i funkcioniranja poduzetničkih zona u RH koja će biti gotova u 6. mjesecu sa očitovanjem županija. Mi ćemo u 9. mjesecu u Hrvatskom saboru i sva javnost dobiti informaciju o analizi. Ono što se zna, a to je da otprilike ih ima više od 500 znači, neke općine imaju više zona. Po prostornim planovima ih ima preko 1000, ima različitih slučajeva i situacija. I ono što sigurno ovaj zakon a nakon što dobijemo analizu vjerujem da ćemo imati novi zakon isto ovdje u Hrvatskom saboru, i da će on u biti biti najadekvatniji u tom trenutku nakon analize da oprezno i odgovorno da sve potrebite odgovore onima koji su uspješni da ih ne koči, da ne osigura prostor i u DUDI-ja i u svim onim državnim institucijama da te zone rade još bolje i još kvalitetnije, a da s druge strane reći sankcionira jer novac koji je potrošen teško ćete vratiti ali nemojmo trošiti novac dalje uzalud. I vjerujem da nakon te analize imat ćemo i trebat ćemo vjerojatno imati novi zakon ali tada neće više biti problema sa upitnicima da li ovdje da, a ovdje ne ulagati sredstva. dobrim dijelom ćemo znati tko je bio uspješan ili ne kao npr. gospodin Batinić u smislu uspjeha. **Batinić, Milorad Hvala lijepa. Pa evo upravo što ste rekli uloga države zapravo nekakvog medijatora je da potiče ove brže da idu još brže, a da povuče ove sporije, odnosno da im pomogne. Zadatak države nije da ove uspješne vuče prema dole, a ovima na neki način potiče nešto što ionako ne mogu sami napraviti. Prema tome, upravo to mora biti racio u raspolaganju sa državnim novcem. Jer bez toga nažalost bez tih pozitivnih primjera i bez onih koji vuku jednostavno nema uspjeha. Ono svijet pokreću uspješniji, bolji, brži i na taj način ako se mi počnemo odnositi prema onima koji to jesu danas u Hrvatskoj mislim da je to jedini pravi put i put uspjeha. Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolega Bernardić smatram da nije dobro, mladi smo i ja i vi, da nastupate s tih, tako sam dobio i osjećaje elitističkih ili elitnih pozicija ste ih do nedavno zamjerali i svom predsjedniku stranke. Pa tako sam dobio dojam ajmo razdvajat one razvijene od onih nerazvijenih pa onda tu stvarati određene teorije i odnose. Jer ja zaista ne vidim država dobiva ili gubi ako nekome da ili ne da zemljište, da li onda više dobiva ako da ili ne da ili više gubi, ajmo s time znamo koliko imamo tih tisuće i tisuće i stotine tisuće hektara, što će država na njima raditi, ništa. Daš li ga lokalnoj samoupravi ja mislim da dobiva barem mogućnost da se to zemljište na neki način privede svrsi. Ovako to stoji kao mrtvi kapital. Mi nažalost ne možemo prihvatiti ovakve kriterije je ja ću vam dati primjer svog otoka, ja dolazim s otoka, mi nemamo od kraja do kraja niti 20 km, što ću ja? Ja zonu mogu planirati u moru onda jedino, ne, imam dvije zone, jednu na jednom kraju, drugu na drugom i što sada? 20 km vam je u moru a imamo popunjenost i što ćemo sada? Mi više ne možemo po ovakvom zakonu niti dobit metar državnog zemljišta a radi se o običnom kršu, koji nema nikakve svrhe ako ga lokalna samouprava ne privede svrsi. Ja nisam za strategiju koju vi promovirate kao SDP da svi moramo živjeti u velikim gradovima. Na tome bazirate prometnu strategiju, na tome bazirate buduću podjelu, na tome bazirate sve. Ja mislim da je budućnost ponovo ću ponoviti što sam već rekao i u Bukovici, i u Dalmaciji i na otocima i u Slavoniji i u Lici i Hrvatska neće biti bogata niti razvijena ako ćemo svi živjeti samo u velikim gradovima što ne znači da sam protiv toga da se i oni razvijaju. Ali razumite i nas koji dolazimo iz nerazvijenih, manjih sredina da nam nije jednostavno kad nam se popuje ovdje iz ministarstava, iz Zagreba jer da je ovdje sve savršeno. Nije nam to jednostavno ni to gledat a kamoli slušati ovakve prodike. **Batinić, Milorad Ja obožavam Rab, meni je Rab fenomenalan. Evo stjecanjem okolnosti rođen sam u Zagrebu, Zagrepčanin sam i Hrvatska je cijela predivna, nisam imao te sreće da se vodim u Rabu ali nitko mi ništa ne zamjera ono što je važno je da se mora iskoristiti taj potencijal. Jedan od načina kako možete najbolje iskoristi potencijal tako da potaknete oni koji to znaju i iskorištavaju da im na ovaj način da im pomognete, oni koji su popunili svoje kapacitete da naprave još više. Rab je otok, otočna problematika je posebna problematika, ograničen je prostor, nemate se kud širit no činjenica je da, ali otok je a gledajte otok je otok je lijep, ponekad je loše povezano, sasvim sigurno je jedno mjesto na kojem definitivno imate puno veće perspektive pogotovo u novije vrijeme zbog turizma za razvoj nego bilo gdje drugdje. A mislim da Rab uz svoje dvije općine solidno u odnosu na ostatak Hrvatske to radi, solidno, to je ono što ja mislim s obzirom da sam vrlo često na Rabu a i moj prvi suradnik na fakultetu je upravo iz Raba. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. **Škvarić, Marijan (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega zaista se slažem s vama da prije svega u tom sustavu dodjeljivanje državnog zemljišta je naravno potporama za poduzetničku inicijativu treba napraviti reda. reda. Ja to dobro znam jer svaka sredstva koja imamo moramo uložiti najbolje, najkvalitetnije, zato sad nije bio slučaj, vidi se, stoga iz te zone nisu uopće u aktivnosti poduzetničke aktivnosti. Ne znam koliko točno milijuna kuna, za stotinu milijuna kuna koje su ovog trenutka zaleđene u infrastrukturu i to je ono gdje je država, moramo priznati šakom i kapom dijelila zemljište, darovala sredstva za određene moramo reći gradonačelnike, načelnike da sebi grade spomenike i da šaljemo nekakve poruke evo mi možemo što želimo i kako želimo. I umjesto da tamo imamo poduzetničku aktivnost, sad tamo raste korov, ambrozija uz one ceste, nogostupe i rasvjetu koja ne radi u tom djelu. Znam to, znam jer sam itekako kao gradonačelnik bio prisutan da zonu gdje smo mi naročito na Sjeveru koju ste pohvalili svaki kvadratni metar otkupili svojim vlastitim sredstvima, proračunskim sredstvima od dražve nismo mogli dobiti ni jedan kvadratni metar, gdje također su ondje bile zone 15 km od nas gdje su su dobili zemljište besplatno, trafostanicu besplatno, infrastrukturu besplatno, pa mi smo se čudili pa zašto to netko može napraviti. Treba napraviti reda, to je ovaj zakon koji to čini. Ima nekih grešaka, ispravljene su i zaista u toj dobroj mjeri se uklanjaju barijere. Primjer dobre prakse rekao sam zaista sjever koji itekako to dokazuje i naravno ne želimo više da se vrši loše ulaganje i da se zaleđuju sredstvo. U konačnici to itekako treba povećati konkurentnost svih nas. Hvala. Ivan Šuker replika, izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Pa gledajte kolegice i kolege nije dobro se razbacivati sa izjavama da je nešto bačeno ovako ili onako. ideja sa gospodarskim zonama je bila ideja da se naprosto Hrvatska pokuša ravnomjernije razviti. Isto tako ta zemlja nije nitko uzeo, nije nitko ukrao, ona je u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i na kraju država može donijeti zakon ako nije privedena svrsi da to uzme natrag. Međutim, kakva je razlika između vlasništva jedinice lokalne samouprave i države, jel to Hrvatska? Je. Ali kolega Bernardić, javio sam se za repliku. Ja bih volio da vi ovaj zakon preslikate na istočni i zapadni ulaz grada Zagreba i ono što nas okružuje pa ga pokušate primijeniti a sad ću vam navesti primjer. Pogledajte koji silni novci su infrastrukturno uloženi da bi IKEA napravila tamo trgovački centar, to se radi o desetinama milijuna eura i budite sigurni kolega Bernardić da svatko tko u ovom trenutku bude nešto želio otvoriti da će željeti napravit to blizu IKEA-e, zašto? zato što ona kaže da u prosjeku njima će nekoliko tisuća ljudi dnevno dolaziti i logična stvar da razno razni uslužni centri i ovo, ono će htjeti tamo napraviti. E sad gledajte, imate Žitnjak, staru zagađenu industrijsku zonu još proširenu koja nema sigurno izgrađeno 66%, imate gospodarsku zonu u Dugom Selu koja nije izgrađena 66%, imate u Božjakovini nekoliko desetina hektara isto gospodarske zone ali isto tako kod te IKEA-e imate državnog zemljišta i sad kad se to sve oko IKEA-e popuni normalna stvar da će grad ili općina Rugvica kome to već pripada tražiti od države zemljište da se proširi to oko IKEA-e jer je velika navala, tamo bi htjeli ljudi doći, ali s obzirom da imate u krugu od 20 kilometara 4 ili 5 zona koje nisu popunjene, to po ovom zakonu ne može ići. Ajmo se preseliti na zapadni dio grada, molim vas samo dvije rečenice gospodine potpredsjedniče. Sv. Nedjelja, Samobor i Jankomir koji je industrijski zagađen, isto nemate 20 kilometara, znači gurate ljude tamo gdje neće ići. Ja sam o tome govorio, na što se gospodin zamjenik tako slatko smijao. Međutim, trebate nešto u životu i raditi da bi znali što govorite. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor, kolega Bernardić. Izvolite. **Bernardić, Davor (SDP)** Hvala vam na želji da se to primjeni u Zagrebu. Evo ono što vam mogu reći, čim budem u prilici pokušat ću realizirati na temelju ovog zakona ono što se može u gradu Zagrebu. A što se tiče konkretnih problema i problema koje ste naveli, ukoliko bilo gdje postoji problem i pojavi se problem, mislim da je dužnost i lokalne samouprave u zajedničkoj akciji sa, recimo ministarstvom da se taj problem riješi. Ako će ovo biti slučaj i ako to bude slučaj, zašto, ne vidim razloga da se kao što je ovaj zakon otklanjanje prepreke, tako otkloni prepreka i kada će se raspolagati sa proširenjem zone u bilo kojem ovom slučaju za koji se pojavi predmetni interes. Prema tome treba sve omogućiti, treba sve raditi da se upravo svaka potencijalna investicija o kojoj ste pričali I mislim da će biti sluha, nema razloga, svi su razumni ljudi, svima je Hrvatska i razvoj naše zemlje u interesu. Ja mislim da svakom u ovoj zemlji do toga mora biti stalno.

kvalitetno dali konstataciju vezano za ove zone i za krug razvijenih i krug nerazvijenih općina i gradova. Po mom mišljenju velika je greška i u tome, u tome, mogu reći samo vezano za određene institucije na razini države, da se ne procjenjuju resursi, bogatstva pojedinih općina i ako imate određena bogatstva, a tamo to lokalno vodstvo pomalo drijema, da tako kažem, nema ambicija da to iskoristi i tada nam se dešava da se određena infrastruktura i lokalna samouprava ne može gotovo ništa iz svojih izvornih prihoda izgraditi. Infrastruktura se može graditi samo izvora sa nivoa države, vrlo malo sa nivoa županije i onda nam se dešava da pojedina područja, ja to mogu reći konkretno i za Baranju, da ima 60 tisuća kvalitetnih obradivih površina, velikih dio je to u koncesiji koja je jedna trećina od tržišne vrijednosti, dolazi do prelijevanja dohotka sa tog područja, a ono prirodno bogatstvo koje tamo imamo nismo u stanju iskoristiti jer nemamo dovoljno sredstava za infrastrukturu. Vi, čuli ste svi za Kopački Rit, vi nemate kvalitetnu mogućnost prići ili drugi neki lokaliteti. Dva autobusa se ne mogu mimoići, ali to lokalna samouprava nije u stanju, a oni koji raspolažu sa sredstvima, struka u svakom pogledu, ne procjenjuje da tu treba ulagati jer tu ima šanse za razvoja ako poljoprivreda više ne osigurava egzistenciju, svaki dan je sve manji broj uposlenih jer svaka modernizacija smanjuje, moramo se okrenuti uslužnim djelatnostima, raznim oblicima turizma. A mi ako ne izgradimo infrastrukturu od toga ništa neće biti. I ime Kluba zastupnika HNS-a, Dragutin Glavina. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče ministra sa suradnikom, kolegice i kolege. Vjerojatno ćete mi vjerovati da sam 1987. godine sudjelovao u izgradnji poduzetničke zone s obzirom na, evo boju kose i možda i datum u mojoj domovnici. međutim, sudjelovao sam i od 2003. do 2013., desetak godina kao gradonačelnik također u gradnji gospodarskih zona u svojem gradu, gradu koji je vizavi gospodarskih zona dobio određena priznanja, bivših Ministarstava gospodarstva pa i drugih ustanova. To je onaj gradić gdje se građevinska dozvola ishođuje za 15, 16 dana, to je onaj gradić u kojem su investitori iz Švedske, Njemačke, Austrije i da ne nabrajam još, Amerike, SAD-a, to je gradić to je gradić koji je u tih desetak godina, gdje se u tim zonama zaposlilo negdje oko 2000, otvoreno negdje oko 2000 radnih mjesta i kada sada gledam i slušam neke tu rasprave onda moram reći da je bitno da je od 2001., odnosno 2003. kada je počelo kvalitetno se raditi po pitanju tih poduzetničkih zona, svaka godina je u nekom dijelu donesla određeni napredak. Eto i prošle godine prilikom predstavljanja prijedloga Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture posebno je naglašen jedan od njegovih najvažnijih ciljeva, a to je uvođenje reda u poduzetničku infrastrukturu, odnosno u poduzetničke zone i poduzetničke potporne institucije. Zašto to kažem? Zato jer brojke govore, tada je spomenuto da je u tom vremenu zaključno sa 2012. godinom sufinancirana izgradnja 346 poduzetničkih zona u kojima radi 2870 poduzetnika, zapošljavaju negdje oko 47 tisuća djelatnika, a da je Vlada u sufinanciranju učestvovala negdje sa 688 milijuna kuna. Ja ću odmah reći u mojem gradu odnosno mi

sigurno da je trebalo i neke mjere poduzeti, posebno iz tog razloga jer čak 123 zone nije 123 zone nije bilo nikakvih gospodarskih aktivnosti. To je nekako prepisano nedovoljno iz strategijskoj pripremi. Budući da država izdvaja sredstva za tu namjenu normalno je i sigurno da ona zajedno sa jedinice lokalne samouprave kroz ovaj zakon želi u tu sferu dovesti više strategije i više reda, ali kroz to i do povećanja gospodarskih aktivnosti i dobiti što je sigurno osnovna nit vodilja, posebno sada kada je Hrvatska članica EU. Te zone trebale bi biti atraktivnije i za ulagače odnosno posebno za ulagače s toga područja. To je bila i glavna svrha donošenja Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture uz tadašnje optimističke najave za veća ulaganja u narednim godinama u poduzetničke potporne institucije. Tu se misli na poduzetničke centre, inkubatore, tehnološke parkove i razvojne agencije kao i mjesta institucije kroz koje bi se trebao apsorbirati novac iz EU koji se očekuje u ovom razdoblju. Uvidom u postojeće stanje raspolaganja zemljištem u vlasništvu RH za izgradnju ili proširenje poduzetničkih zona utvrđena je potreba dodatnog definiranja kriterija za gospodarski opravdanu dodjelu zemljišta za navedenu svrhu jer postoji veliki broj zahtjeva jedinice lokalne samouprave. Stoga bi se ovim izmjenama i dopunama postojećeg zakona trebali urediti kako je to rekao malo prije zamjenik ministra pod broj 1 pitanje definiranja pojma proširenja postojećih poduzetničkih zona i pod broj 2 pitanje preduvjeta koje poduzetničke zone trebaju ispuniti u cilju raspolaganja zemljištem u vlasništvu RH za njihovu izgradnju ili pak proširenje. Najvažnije je da će se uređenjem ovih dvaju osnovnih pitanja dodatno sustavno i transparentno definirati raspolaganje zemljištem u vlasništvu RH za izgradnju ili proširenje poduzetničkih zona. To u konačnici treba doprinijeti učinkovitoj provedbi zakona ili jednostavnije rečeno da darovanje zemljišta u vlasništvu države za potrebe izgradnje ili proširenja poduzetničkih zona bude što gospodarski opravdanije. Što se člancima Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture mijenja ili dopunjuje? O tome je opširno govorio zamjenik ministra. Ja ću samo ukratko reći da primjera člankom 5.stavkom 2.detaljnije se definiraju osnivači i upravitelji poduzetničke infrastrukture. Člankom 6.stavkom 3.detaljnije se određuje pojam raspoložive površine poduzetničke zone, sagledavajući vlasničke odnose unutar područja zone odnosno vrši se pravno definiranje raspolaganja zemljištem od strane osnivača poduzetničke zone i drugih vlasnika. Do većih promjena dolazi u članku 24.koji govori o raspolaganju zemljištem u vlasništvu RH, a za potrebe izgradnje ili proširenja poduzetničkih zona. Naime, radi se o zahtjevima jedinice lokalne i područne samouprave za darovanjem zemljišta i izgradnju novih odnosno proširenjem postojećih poduzetničkih zona. Primjenom zakona utvrđena je potreba izmjena odredbe zakona u članku 24.stavak 1., 2. i 3.na način da se dodatno obrazloži raspolaganje zemljištem u vlasništvu RH pod pojmom proširenja postojeće poduzetničke zone i raspolaganjem zemljištem u vlasništvu RH koje je obuhvaćeno odlukom o osnivanju poduzetničke zone. Tako se u članku 1.uz prioritetne modele dodaje osnivanje zalužnog prava na nekretnini, osnivanja prava služnosti, zajednička izgradnja ili financiranje te zamjena nekretnina. Izmjene u stavku 2.govore o mogućnostima darovanja. Novim prijedlogom darovanje je moguće samo u slučaju kada ukupni iznos aktivirane raspoložive površine svih poduzetničkih zona unutar prostora jedinice lokalne samouprave koja podnosi zahtjev za dodjelu zemljišta iznosi više od 66% itd. dok se stavkom 3.odredba mijenja na način da je darovanje opravdano samo u slučaju kada u radijusu od 20km od od lokacije predviđene za izgradnju nove poduzetničke zone ne postoje veće poduzetničke zone čiji ukupni iznos aktiviran itd., itd. što je obrazlagao zamjenik ministra, a što je izazvalo ovdje jedan određeni prijepor. Možda ovo ograničenje neće biti dobro primljeno, ugušeno naseljenim područjima gdje je udaljenost od susjednih općinskih ili gradskih središta rijetko prelazi 5 ili 10km. 5 ili 10km. Primjer je naša županija Međimurska ali ima toga i kod drugih županija. Stavak 4.sadrži mogućnost izuzeća ovih ograničenja kod osnivanja poduzetničkih zona od posebnih gospodarskih interesa. U njemu se navodi da u slučaju osnivanja izgradnje poduzetničke zone od posebnog gospodarskog interesa sukladno odredbama članka 5. stavka 3. i 4. ovog zakona gdje je ipak limitirajući faktor veličina zone od najmanje 50 hektara te za poduzetničke zone koje imaju odobreno sufinanciranje iz pretpristupnih fondova ili fondova Europske unije, moguće je darovanje zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske uz izuzeće odredbi iz članka 2. i 3. ovoga članka. To je ono prije što smo govorili. Smatram da bi u ovom stavku trebalo pridodati za izuzeće osim sufinanciranja fondova Europske unije i financiranje sredstvima ulagača odnosno poduzetnika jer nemoguće je predvidjeti želje i posebnosti pojedinih potencijalnih ulagača odnosno investitora. Pa zašto mu se ne bi dala mogućnost da financira proširenje zone ili gradnju nove zone, to najbolje znam iz vlastitog iskustva. Stavak 5. govori o mogućnosti darovanja zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za izgradnju nove i proširenje postojeće poduzetničke zone koja je u naravi prethodno predstavljalo javno dobro, većinom javnu infrastrukturu. Darovanje je i u tom smislu moguće, odnosno uz izuzeće odredbi onog članka 2. i 3., ali kad površina darovanog zemljišta ne prelazi maksimalni udio od 5% ukupne površine zone. Evo kolegice i kolege, posebno sagledavajući manjak sustavnog pristupa i kriterija za utvrđivanje gospodarske opravdanosti, sufinanciranje izgradnje i proširenja poduzetničkih zona, klub HNS-a podržat će ovaj prijedlog zakona. Molio bih očitovanje o mom prijedlogu nadopune stavka 4. članka 24. zakona kojim bi sufinanciranje od strane poduzetnika, ulagača ušlo u izuzeće u odredbi iz stavka 2. i 3., isto kao i mogućnost

Hvala lijepa. Kolega Glavina, govorili ste o potrebi izmjena ovog postojećeg zakona. izmjena bilo kojeg zakona uvijek bi trebala biti kao posljedica uočenih nedostataka i poteškoća u primjeni postojećeg zakona i trebala bi zrcaliti želje i svrhu koju očekujemo da će se postići nekakvom novom izmjenom. Čitajući obrazloženje ovog prijedloga zakona ne mogu ne ustvrditi da nisam još uvijek nakon toliko godina pročitao siromašnije obrazloženje potreba izmjena jednog zakona. Ovo je nešto najsiromašnije što postoji, do sada što je došlo u Hrvatski sabor. Jedina potreba zbog koje se mijenja ovaj zakon kaže da je potrebno dodatno definirati postojeći zakon. To je jedino obrazloženje zašto se mijenja zakon. Kada se ne želi ili ne zna što reći, onda se koristi ovakva isprazna terminologija kao što je ova koja se govori posljedice koje će proizići donošenjem ovog zakona. Jedna rečenica prosto proširena koja ništa ne znači, niti jednu riječ se može razumjeti što se želi postići. Pa kako, što želi zakonodavac reći sa 66% izgrađene raspoložive površine svih poduzetničkih zona, kako se došlo baš do 66%. Što to znači, nijedne riječi. Što znači 19 km ili 20 km ili 21? Ne mogu uopće shvatiti što se krije iza izmjene ovog zakona, što će se postići s ovim zakonom ja ne znam. Zapravo neće ništa. Hvala lijepa. Pa ja mislim da je osnovna intencija donošenja ovog ukupnog zakona pa i onaj prvi dio prošle godine bilo uvođenje određenog reda u izgradnju gospodarskih zona. Evo iz onih brojaka vidljivo je ne znam koliko zona, koliko novaca je uloženo u te zone, a u kojima se ne odvija nikakva gospodarska aktivnost. To je jedno. A ovo što se tiče ovog postotka 66% vjerojatno je neki postotak trebao biti uzet iz jednog prostog razloga, jer da se ne traži mogućnost dobivanja zemljišta ili gradnje neke nove gospodarske zone, a još neka nije

Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, zamjeniče ministra sa pomoćnikom, kolegice i kolege zastupnici. Bit ću što kraći da ne uzimam puno vremena jer su kompetentni ljudi prije govorili o toj temi od mene. Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture imali smo u čitanju u 7. mjesecu prošle godine, isto tako po hitnom postupku isto kao što je to danas i ovaj zakon. Da li je hitan postupak zato što su nam došli investitori to ne znamo, ali objašnjenje proizlazi iz procjene stanja, a stanje je nepromjenjivo od 7. mjeseca 2013. godine. I tada je bilo 346 poduzetničkih zona, 196 je bilo aktivnih, u 123 zone nije bilo poduzetničkih aktivnosti kao ni danas, u 27 se ishoduje dokumentacija ili grade objekti. Imamo podatak da je oko 690 milijuna kuna uloženo u poduzetničke zone od 2004. godine do 2012. Koliko Koliko je uloženo u 2013. godini ne znamo. Možda bi bilo dobro da taj podatak je bio u obrazloženju ovog Zakona. Broj zaposlenih u tim zonama je 46935 zaposlene osobe. Oko 47 000 isto toliko je bilo i lani. Iskorištenost i popunjenost kapaciteta poduzetničkih zona je različita zbog različitog stupnja izgrađenosti u tim zonama. I to je stanje koje imamo danas. U raspravi u 7 mjesecu 2013. godine govorilo se je o perspektivnim i manje perspektivnim zonama. Potrebno je vidjeti u što se može i treba ulagati. U poduzetničke zone mora se odvijati aktivnosti da bi se u njih ulagalo, odnosno podupiralo želje, ideje nisu dovoljne. Moramo imati investitore i to su jedne od glavnih činjenica i teza koje su se spominjale u raspravama u 7 mjesecu prošle godine. Sada ću navesti jedan citat iz Poslovnog dnevnika od 26.6.2013. godine gdje isto tako citiraju ministra Marasa. Pa kaže: "Zakon definira pojam, vrste i zone poduzetničkih zona. Ustrojit će registar i donijeti kriterije za potpore kojih nije bilo u 2012. godini. Želimo više strategije i sinergije što je jako važno jer će poduzetničke zone u budućnosti pogotovo sa ulaskom Hrvatske u Europsku uniju biti atraktivne za ulaganje i očekuje se da se apsorbira dio novca iz EU fondova. Također, znatno ćemo jačati ulogu i proračune potpornih institucija da olakšamo poslovanje u poduzetničkim zonama. Također, potpore će imati samo oni koji rade, a ne više i oni koji se hvale da imaju zone u predizbornim kampanjama.", kazao je tada ministar. Isto tako i u raspravi u Hrvatskom saboru kada je branio ovaj zakon 2013. godine u 7 mjesecu spominjao se registar, pa kaže nemamo registar. Svega onoga što bi trebalo imati sa prednostima obrazovnom strukturom u tom gradu, koje industrije zastupaju u toj regiji itd. Zamjenik ministra je nešto spomenuo, a ja bih sad samo pitao je li to napravljeno? Nisam u ovome, da li je registar? Znači u obrazloženju malo sam to prečuo. Pa znači to treba i decidirano reći, da je evo to napravljeno. Ovako mijenjanje tri članka trebamo nekome darivati zemlju u vlasništvu Republike Hrvatske ako nemamo investitora onda je bespredmetno o tome razgovarati. Ovim dopunama želi se urediti pitanje definiranja pojma proširenja postojećih poduzetničkih zona, pitanje kriterija koje poduzetničke zone trebaju ispuniti u cilju raspolaganja zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za izgradnju ili za izgradnju ili proširenju postojećih poduzetničkih zona. Posljedice će biti učinkoviti provođenje zakona, odnosno omogućiti gospodarsko opravdano darovanje zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za izgradnju i proširenje poduzetničkih zona. Ako se ništa nije promijenilo od lani, a kako smo vidjeli u objašnjenju zakona, ako se vode aktivnosti u poslovnim zonama ili ako se ne vode, ako je krenulo na bolje ove kozmetičke promjene imaju svoj smisao. U suprotnom ne znam čemu raspravljamo o tom zakonu. Zato smatram da je potrebno ipak o zakonu razmišljati i na strani koncezusa, jer imamo kompetentne osobe koje su i prije raspravljale u ovom Saboru kao što je gospodin kolega Klarić koji ima iskustva sa upravljanjem zonama. A bilo bi i kvalitetno da vi ipak u zoni i u vlasti napravite i donesete ipak pravilne nekakve odluke i uvažite stavove struke i mišljenja ljudi koji rade na terenu, koji upravljaju poduzetničkim zonama. Hvala. Tomislav Klarić, replika. Izvolite. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Evo kolega spomenuli ste perspektivne i manje perspektivne zone. Što je to u Hrvatskoj manje perspektivno ili više perspektivno? Ja mislim da je Hrvatska naša Domovina toliko lijepa, bogata, da je čitava jako perspektivna. I spomenuli ste darivati zemljište ako nema investitora je bespredmetno. Pa država ne daruje zemljište Plešeu, Klariću, Gjurkoviću ili bilo kome, država daje zemljište jedinicama lokalne samouprave. Valjda su i one Republika Hrvatska. Spomenuli smo malo prije u razgovoru vani sa kolegom iz HDSSB-a zašto neke zone, možda je bespredmetno ih bilo planirati. Ja mislim osobno da nije. Što koga košta ukoliko u nekoj općini ili gradu u Slavoniji, Lici ili bilo gdje ima u prostornom planu rezerviran prostor za poduzetničku zonu bez obzira što u tom trenutku nema možda investitora za nju. Pa se postavlja pitanje zašto ne gradi infrastrukturu? Jednostavno zato jer nema sredstava. Ali dolazi vrijeme kad će tako nešto bit itekako perspektivno. Ja se toplo nadam da će u Gorskom kotaru kojeg volimo i vi i ja zone koje su planirane i u Lokvama i u Fužinama, Delnicama, u svim okolnim gradovima itekako bit perspektivni jer imaju potencijala, imaju mogućnosti, imaju infrastrukturu nedaleko od njih. I što državi treba zemljište da s njim raspolaže nekakav DUDI kad ima svoju jedinicu lokalne samouprave, svoju općinu, svoj grad. Zašto Delnice ne bi mogle imati u vlasništvu zemljište koje je sad trenutno vlasništvo Republike Hrvatske s kojim raspolaže nekakav DUDI unutar obuhvata urbanističkog plana te zone bez obzira što u ovom trenutku možda nema investitora ali će se pojaviti. Postoje mehanizmi na koji se način može taj grad ili jedinica lokalne samouprave ograničiti da to s tim zemljištem raspolaže na nekakav Hvala. Zahvaljujem. Kolega Klariću ove perspektivne, neperspektivne zone ja sam izvadio iz teksta rasprava koje su se vodile tu u Saboru u 7. mjesecu. Što one znače? Pa vjerojatno znače one neke koje se mogu brže razvijati od onih koje evo nemaju nekakvu perspektivu, odnosno slabije do njih dolaze investitori. Darivanje zemljišta svakako je kvalitetnije darivati državno zemljište za poduzetničke zone nego da se to izvlašćuje tamo za golf igrališta, izvlašćuju šume. Postojeće zone treba imati pripremljene svakako jer ako dođe investitor u jednu lokalnu samoupravu i pita u kojoj mogućnosti, gdje on može izgraditi nekakav objekat ako ne postoji po prostornim planovima mjesto gdje je ta poduzetnička zona, pa ako tek onda idemo u stvaranje te poduzetničke zone taj investitor sigurno neće ostati tu nego će otići negdje dalje. Znači, potrebno je da su pripremljene poduzetničke zone. Rekli ste nema novaca, možda u lokalnoj upravi da izgradi potrebnu infrastrukturu, ali prostorni planovi neka postoje. Pa ako postoji potreba u tim malim zonama da se prošire ako je to ozbiljan investitor koji treba više zemljišta nego je to predviđeno

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege zastupnici. Da kolega Klariću vi ste, moram se osvrnuti prije svega na vašu repliku kolegi iz Hrvatskih laburista, vi ste govorili o perspektivama razvoja poduzetničkih zona. Međutim, ovdje se postavlja jedno vrlo važno pitanje, kako mi u RH možemo razmišljati uopće o perspektivama razvoja poduzetničkih zona ako vidimo što se događa i kakvo je stanje u gospodarstvu, u ekonomiji RH? Pa svjedoci smo i u konačnici jučerašnjeg rebalansa proračuna gdje vidimo, govorilo se danas u raspravi i o razvoju drvne industrije pa jučer smo mogli vidjeti da su sredstva za potpore drvnoj industriji smanjeni za 79 milijuna kuna. Isto također smo mogli vidjeti da je u rebalansu proračuna za jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva sredstva smanjena za 114 milijuna kuna. Dakle, o čemu mi govorimo? Danas govorimo o perspektivama poduzetničkih zona, a jučer uzimamo novce malom i srednjem poduzetništvu. Isto također i aktivna politika zapošljavanja. Minus 177 milijuna kuna u rebalansu za 2014. godinu. Mi danas opet govorimo o poduzetničkim zonama. rasprave su podvojene, razmišljanja su podvojena. Ono što na neki način mogu shvatiti i namjeru ovog ministarstva da želi da se u postojećim poduzetničkim zonama uvede poduzetništvo, uvede posao, da one ne ostanu prazne. Međutim, ono što me najviše smeta u ovom prijedlogu zakona je ta udaljenost 20 km. Dakle ne možemo mi u maloj županiji govoriti o udaljenosti 20 km. Jedina lokalne samouprave jedan gradić, grad i drugi grad, gradić su udaljeni 20 km. Ne može nitko kriviti jednog čelnika grada ili drugog zašto u njegovoj poduzetničkoj zoni nema investitora. Dakle, prije svega se to odnosi kakve smo mi uvjete pružili da poduzetnici dođu ulagati u te poduzetničke zone. Negdje su komunalne naknade kunu, negdje su 50 kuna. Negdje su komunalne naknade smanjene na kunu ako se zaposli preko 50 osoba. Negdje je kvadrat zemljišta u poduzetničkoj zoni, ima primjera, 280 kuna, negdje je kuna. Dakle, ne možemo tih 20 km, to je po meni kamen spoticanja ovog zakona između vladajućih i oporbe. To bi trebalo poraditi, zato je trebalo možda ići u dva čitanja. možemo pristati na ovo ispunjenost, odnosno aktiviranost 66% jer to ponajviše ovisi i o kapacitetu jedinice lokalne samouprave koliko su oni sposobni napraviti nekakav plan razvoja poduzetničke zone. Ima prekrasnih primjera, Dugopolje, poduzetničke zone u gradu Osijeku. Dakle, postoje pozitivni primjeri. Ali isto tako postoje negativni primjeri gdje imamo dvije ili tri poduzetničke zone, otvara se četvrta baš u predizborno vrijeme kada gradonačelnik otvara infrastrukturu, asfalt na toj poduzetničkoj zoni, a na one prethodne postojeće dvije raste ambrozija raste ambrozija i postoje ogromni problemi. I sad da bi gradonačelnik ispao dobar prema svojim građanima što on napravi sa zemljištem na toj poduzetničkoj zoni? Izvolite vi građani koji živite u zgradama uzgajat povrće na toj poduzetničkoj zoni. Dakle, to je ono što ne valja, to je ono što treba mijenjati. Ako se uzgaja povrće na prvoj ili drugoj poduzetničkoj zoni što će nam onda treća osim da prerežemo vrpcu i skupljamo svoje političke poene? To je ono što ne valja. A reći ću vam primjer iz prakse, 15-ak poduzetnika, ne 15-ak nego 15 poduzetnika samo 2 poduzetnika se bave proizvodnjom. Ostatak su uslužne djelatnosti i logistika. Od 543 zaposlenih u toj dotičnoj poduzetničkoj zoni 102 zaposlene osobe rade u proizvodnji. A svjedoci smo i znamo da ako imate nekakvu logistiku na veći broj kvadratnih metara koje zauzima nekakvo skladište imate daleko manji broj zaposlenih nego ako se radi o proizvodnji. Dakle, svaka jedinica lokalne samouprave mora poraditi na strategiji, odnosno kako će privući one investitore koji će uložiti sredstva u proizvodnju ne samo skladišta. Najmanji je problem napraviti halu i uvoziti robu. Čuli smo danas i kroz rasprave za koliko milijardi se uvozi hrane. Dakle, imamo skladišta sa zaposlenim skladištarem, viljuškarem i to je to, poduzetnička zona je uspjela. Ma nije, nije stvar u tome. Stvar je u tome da li će tamo biti nekakvi strojevi koji će imati nekakvu proizvodnju. To je problem ove Vlade i prethodnih Vlada što se nije radilo na jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. To je osnovni problem. Nije osnovni problem da li će nekakav grad imat 3 ili 4 poduzetničke zone, to je osnovni problem tko će doći u tu poduzetničku zonu. Prometna povezanost, infrastruktura, da li će postojati brza cesta, autocesta, željeznička infrastruktura? To su problemi o kojima se mora razgovarati prije samog ovog zakona. U ime kluba HDSSB-a mi ćemo biti suzdržani što se tiče ovog zakona. napominjem, ovih 20 km je zarast apsolutna besmislica jer ne vidimo stvarno, ne vidimo svrhu tog stavka koji ograničava na 20 km. Zahvaljujem. Hvala i vama. Prelazimo na replike, Tomislav Klarić. kad nemamo strategije? Pa upravo kad smo razgovarali o Zakonu o strateškim investicijama, strategija je bila investicija preko 150, 75, 20, 20 i to je sva strategija i nema strategije razvoj RH u ovom smislu. I to je jedan od elemenata zašto se donose na ovaj način ovakvi zakoni. Ovo što ste vi rekli još jedanput govorim, tih 20 km je besmislica i jednostavno ne provediv a što se tiče ovoga što ste rekli trgovina ili uslužna djelatnost ili ugostiteljstvo ili logistika, sve to se može ukomponirat u nekakvu poslovnu zonu. Netko proizvodi, netko to što proizvede mora negdje uskladištit, negdje ocarinit, negdje mora logistika odraditi svoj posao i negdje se to mora prodati i sve se jedno s drugim da ukomponirat u nekakvu jednu ili dvije ili tri zone na određenom području ali za to nam treba ono čega RH nema, nema nema osnovnog dokumenta, ne znamo što želimo i zato donosimo zakone gdje ćemo golf igrališta raditi u nekakvim šumama, zato donosimo zakone gdje će nekakva strateška investicija uz to 50 milijuna biti bilo gdje nekakav investitor odluči a ne tamo u toj vašoj zoni gdje raste ambrozija jer je ona tome namijenjena. Za nju je potrošen novac za izgradnju infrastrukture i nju se može ponuditi takvom nekakvom investitoru, ako neće lijepo prijatelju moj idi dalje. Ako budemo skidali onako kako se u narodu kaže neće nam biti dobro a imamo potencijala, imamo mogućnosti pa i na kraju krajeva i te autoceste su naš nešto koštale i željeznička pruga nova će nas koštati i taj dio

upravo je to ono o čemu mi u HDSSB-u pričamo već duže vremena. Dakle, nekakva Vlada ima reć ćemo pod navodnicima glavu i krakove, glava je u tom slučaju premijer a krakovi su ministri koji očigledno ovoj Vladi nisu u sinergiji. Dakle imamo jedno ministarstvo koje nam kaže da treba maksimalno ulagati u privatno poduzetništvo, onda imamo Ministarstvo regionalnog razvoja kada ministar kaže da su privatnici ti koji nisu napravili apsolutno ništa, praktički dalo sve a vidjeli smo i kroz rebalans koliko im se dalo, da nisu poduzeli ništa na razvoj konkurentnosti. To je ona osnovna stvar. A što se tiče samih poduzetničkih zona, pa gledajte ja znam iz svojih nekakvih osobnih primjera gdje su i zainteresirani investitori pokupovali parcele, pa nisu, mogu ih slobodno nazvati plazi investitorima jer su pokupovali parcele u nadi da će postići za dvije ili tri godine nekakvu bolju cijenu i to je osnovni problem. ne znam, ne garantiram za ostale jedinice lokalne samouprave da li su propisali nekakav rok do kad mora biti izgrađenost tih zona odnosno kome su prodali zemljište, ali tu je isto problem. Ali je problem isto taj taj jaz između Vlade RH i čelnika jedinica lokalne samouprave. Dakle, Vlada se smatra superiornija u odnosu na njih umjesto da sjedne s njima za stol i posluša njihove probleme i kako te probleme riješiti. Kada to budemo uspjeli bez obzira na političke boje da li su na vlasti crveni ili plavi sasvim nebitno, kada to budemo uspjeli onda ćemo tek moći raditi na razvoju hrvatske konkurentnosti. prije svega u svom izlaganju ste naveli primjere loših praksi što se tiče investicije poduzetničke zone i naveli ste primjere dobrih praksi i slažemo se da nakon tih primjera treba itekako uložiti trud da napravimo reda. Jednom ste rekli, da osnova da moramo itekako poraditi na konkurentnosti i onda ste rekli da ova Vlada to ne radi, ma ova Vlada itekako baš radi na tome da budemo konkurentni, da imamo ubiti svi iste šanse. Svi mi koji smo gradonačelnici, načelnici, svi imamo nekakve poduzetničke zone u svojim područjima i svi imamo prostorno plansku dokumentaciju tu definiranu. Sad ako govorimo o toj konkurentnosti ajmo da vidimo na koji način ipak netko netko opet spominjemo netko tko ipak ima preko 10 tisuća kuna prihoda po glavi stanovnika i zašto bi on trebao i dobiti državno zemljište. Pa on to državno zemljište kupiti i naročito po toga ako ima investitora kome će to isto zemljište odmah uspjeti i prodati a imamo i lokalne uprave koje zaista imaju male budžete, proračune ali imaju investitora, na dobrom su položaju jer imate i benefite položaja, benefite tradicija, benefite stručne radne snage, ima mogućnosti onda bi takvim lokalnim upravama trebalo dati zemljište koje će uložiti u svoj razvoj. Znači itekako se govori o tome, o konkurentnosti ovo prijedlog zakona koji smo već imali u ovoj izmjeni daje osnovne parametre ako nisu dobre idemo ih mijenjati. Pa jasan slučaj da ima jedan problem u tom djelu koji smo ukazali baš u okviru javnog dobra ako imate kroz poduzetničku zonu gdje vam je potok, cesta, kanal ili nešto takvoga da može se zaista darovati to zemljište jer čini manje od 5% a ostalih 18 hektara smo mi sami otkupili svojim vlastitim sredstvima, znači Vlada radi na konkurentnosti itekako uvažava potrebe razvoja lokalnih samouprava. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor kolega rekli ste u replici ova Vlada radi na podizanju konkurentnosti. Mogu slobodno reći da ova Vlada radi samo na podizanju parafiskalnih nameta i podizanju poreznog opterećenja građana RH ali isto tako i poduzetnika, obrtnika i gospodarstvenika. Dakle, podizanje stope PDV-a je za vas podizanje konkurentnosti, lutanje u porezu na turizam sa 13 na 10 pa sa 10 na 13 to je za vas podizanje konkurentnosti, povećavanje pa smanjenje doprinosa, to je za vas podizanje konkurentnosti. i sam je od vaših ministara rekao ni jedan normalan investitor neće ulagati u Hrvatsku. Zbog čega? Pa upravo zbog toga što ne zna šta ga sutra očekuje. To je osnovni problem ove Vlade upravo zbog toga što ne zna šta ga sutra očekuje. Danas jedan zakon, sutra drugi zakon. Pa mijenjamo ih tu u Saboru. Uopće se ne čudim osudi javnosti pa mijenjamo ih kao na pokretnoj traci, svi po hitnom postupku. Danas smo na 15%, sutra smo na 13. Malo smo na 22%, malo smo na 25. Pa mislim, kao da ja ne znam stvarno o čemu razgovaramo. Domagoj Hajduković, replika. prva koju smo donijeli u povijesti moderne RH, upravo u ovom Domu i ne tako davno tako da samo sam vas htio na to podsjetiti. Dotakli ste se problema 20 kilometara o čemu ću ja isto nešto reći u svojoj pojedinačnoj raspravi, ali znate što je problem kolega? Svi bi sve htjeli. Mi moramo shvatiti da svaštarenja nema. Svi bi htjeli zone u kojima, evo vi ste i sami rekli, ne želimo logistiku, želimo samo proizvodnju i to ne samo da želimo proizvodnju, nego želimo tekstilnu proizvodnju. Međutim moramo se suočiti sa realnošću i ne smijemo bježati ni od jedne privredne grane, a dati ću vam i primjer kako to mislim. Recimo, grad Đakovo moje županije ima idealnu poziciju da bude upravo logistički centar, onda neće zapošljavati desetke tisuća ljudi, ali će zasigurno zaposliti 1000. Zašto to još nitko u lokalnoj samoupravi u gradu Đakovu nije prepoznao, to je već drugo pitanje. S druge strane Općina Levantska Varoš, nalazi se usred šume, usred planine, sigurno ima ogroman potencijal za drvnu industriju i drvno prerađivačku industriju i sve industrije koje se vežu na nju. Dakle ja nisam ekonomist, ali znamo da manipulativni troškovi odnosno transportni troškovi su oni koje se nastoji smanjiti i upravo takvim pristupom se želi maksimalno učiniti naše poduzetništvo konkurentnim. Ali ne možete to raditi u poziciji gdje svi žele sve i svi žele sve odmah i svi uopće ne razmišljaju strateški ni dugoročno, dakle govorim o jedinicama lokalne samouprave koji su osnivači tih istih poduzetničkih zona. **Češek, Igor (HDSSB)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Hajdukoviću, vidim da je kamen spoticanja tih 20 kilometara. Pa gledajte, 20 kilometara zauzima malo geografsko područje i otprilike, ono što sam ja htio reći da govorim o primjeru svoje Virovitičko-podravske županije iz koje dolazim. Nalazimo se u podnožju Bilogore i Papuka i orijentirali smo na poljoprivredu na drvnu industriju. Međutim ako gradonačelnik grada Orahovice ne može privući investitora, a ja ga u Virovitici i u Slatini mogu privući i mogu izlobirati bolje pa zašto da kod mene ne dođe investitor, odnosno zašto da ne dođe kod njega ako sam ja ispunio tih 66% aktivnosti poduzetničke zone? Dakle, tu je onaj osnovni problem koji smatram da tih 20 kilometara uistinu treba izbrisati iz ovog zakona jer radi se o tome da ako nečija zona je prepuna samo zato što je on izlobirao, a ja dovučem investitora i ne mogu ga zaposliti u svojoj zoni samo zato što je njegova ispuna 66%. Pa mislim, to je besmisleno. I posljednja replika, Ante Sanader. Izvolite. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Kolega vi ste rekli da jedinice lokalne samouprave moraju raditi na privlačenju investitora, logično i jasno, to je osnovna stvar, ali morate znati koji alat u rukama jedinice lokalne samouprave, što oni imaju na raspolaganju. Vi znate, osim komunalnog doprinosa koji opet je namjenski i komunalne naknade, oni nemaju instrumente, oni mogu tu ići na smanjenje i to je ono što imaju. Ali svaka jedinica lokalne samouprave na svom području ima obvezu stvarati radna mjesta, stvarati uvjete za razvoj, da ljudi ostanu prvo na tim područjima. A i drugu logiku, pogledajte kada netko hoće, da vi sada imate investitora, vi za stvorit njemu uvjete, vi morate mijenjati prostorne planove, često je to i županijski prostorni plan pa generalni … plan grada ili općine, koliko je to vremena potrebno? I onda kaže, neka zona je prazna, znači mi moramo se pripremiti za investitora i moramo konkurirati investitorima, a bez države vrlo teško je imati kvalitetnu konkurenciju, osim u velikom gradu gdje su veliki interesi. Ali u svim rubnim područjima, ruralnim područjima vi ne možete konkurirati ako nemate podršku države, ako vam država neće dati stimulaciju u poreznom smislu i ako nećete pripremiti prostorne planove, kao sada ovi europski fondovi. Mi govorimo, treba europske fondove, a ne ove projekte. A kako će jedinica lokalne samouprave imati projekte kada ona nema sredstva za uložiti u projekte? I onda hoće li taj projekt proći? Znači bez te podrške, bez tog zajedništva, a posebno bez državne strategije i politike, da ona kaže, je, hoćemo ravnomjeran razvoj, hoćemo na nekim područjima, ruralnim područjima ulagati da se tamo otvore radna mjesta i onda vi kažete gdje 1, 2, 3 zone. Ako je toliko veliko područje jedinica lokalne samouprave, neka velika županija pa onda mora imati, stvoriti uvjete za život na više područja ne samo u jednom centralnom području, imamo tu zonu pa kad se ona napunit, to se često čuje, onda nek' se rade ostale zone. Pa mora biti ravnomjerni razvoja, ljudi da ostanu živjeti na svom području, negdje bliže. Ja putujem 100 kilometara, onda nema ništa od toga. Hvala. Odgovor kolega Klarić. čelnik niti jedne jedinice lokalne samouprave, ali ono što uvijek, kada razgovaram s takvim ljudima, volim ih pitati, ma ne menadžerski, ne menadžerski, nego kao seoski birtijaš, evo da se tako izrazim. Pa nije li bolje nekome investitoru dati nekakvu zemlju koju imaš na raspolaganju za kunu nego čekati 200 kuna, a pitanje kad će tih 200 kuna doći? Dakle, ponekad znamo biti, moram reći i lakomi, očekivati veće novce, ali dugoročno koliko je to uspješno. Dakle praksa nije pokazala, pa dajmo sada za kunu, dajmo sada za kunu pa neka netko uloži sredstva, zaposlit ćemo ljude, ljude iz te županije, iz tog grada, iz te općine pa netko će plaćati porez, prirez i doprinose i u konačnici bit će manje gladnih, a više sretnijih. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom, Domagoj Hajduković. Izvolite. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi zamjeniče ministra sa suradnikom, kolegice i kolege. Evo, počet ću svoju raspravu samo sa onime što je kolega Češek rekao, mislim da se zabunio, ali evo on će me ispraviti ako nije. Dakle, kada je govorio o udaljenosti na Orahovica – Virovitica, 60 kilometara, dakle … problema, možda Slatina da je to, pretpostavlja se da je tako. Dobro, dakle da se vratimo na temu. Pred nama je zakon koji za cilj ima propisati kriterije za proširivanje poduzetničkih zona i ono što mogu reći da prije svega pozdravljam sve inicijative da se uvede više reda i transparentnih kriterija za raspolaganje državnim imovinom pa i državnim novcem jer zemlja je isto izuzetno bitan resurs. Doduše prema nekima u Hrvatskoj novac nije imovina, a to je već neka druga priča i ne za ovu raspravu. Dakle uvođenja u ovaj segment je svakako ono što je pohvalno. Prije nego što nastavim sa svojom raspravom htio bih još ponoviti neke statistike koje je mislim već iznio kolega Pleše. Naime, u RH postoji 346 poduzetničkih zona od čega je 56,6% aktivnih odnosno 196 te broj 46 skoro 47 tisuća zaposlenih. 27 je u fazi gradnje objekata ili ishođenja dozvola to je 7,8% dakle možemo zaokružiti na 8, a 123 nema poduzetničkih aktivnosti, to je 35,5%. E to je ono što mene brine. 35% nije zanemariv postotak, 123 poduzetničke zone nisu zanemariv broj. U razdoblju od 2004.do 2012. RH u te iste zone dakle govorimo o svima uložila je 687 milijuna i dakle imamo 47 tisuća nešto manje od 47 tisuća zaposlenih. Računajte koliko je to ulaganja po jednom radnom mjestu. Koji su problemi tih zona? Dakle ja se prije svega želim skoncentrirati na probleme neispunjenosti ovih zona, koji su to problemi. Govorim prije svega iz vlastitog iskustva iz svoje županije. Prvi nažalost problem je neaktivnost osnivača. U jednom trenutku bilo je izuzetno popularno imati svoju poduzetničku zonu. A zašto? Pa eto da bi je imali. Jednostavno osnivači si nisu dali truda da u te poduzetničke zone pokušaju privući poduzetnike. Ja naravno ne govorim da je to lagan zadata, naravno da nije. Sada su situacije u gospodarstvu takve kakve jesu, puno gore nego su bile prije desetak godina ali situacija nije uvijek bila takva odnosno nažalost imam dojam da neki čelnici jedinice lokalne samouprave sjede, doslovno sjede u svojim uredima i čekaju da im poduzetnici dođu i kažu da žele ulagati. Svi smo svjesni pogotovo u ovakvim vremenima da je to totalno promašeni pristup. K tome mnoge te poduzetničke zone dakle ovih 35,5% u kojima nema poduzetničkih aktivnosti RH uložila je određena sredstva. E sada tu bi se postavljalo pitanje zašto je uložila u te poduzetničke zone odnosno zašto one nisu generirale neku poduzetničku aktivnost? Drugi problem je to sam evo i spomenuo kada sam replicirao kolegi Češeku, svi bi htjeli sve. Svaka općina, svaki grad htio bi svoju poduzetničku zonu. S jedne strane to mogu razumjeti, međutim u situaciji gdje Hrvatska broji ogroman broj općina i gradova čiji su teritoriji razmjerno mali, to je jednostavno neostvariv scenarij odnosno dovodimo se do toga da su određene zone pune određene su prazne, a sukladno različitim objektivnim ali i subjektivnim razlozima. Također nismo, barem ja u svojem radu i praksi nisam našio ni na jednu specijaliziranu poduzetničku zonu odnosno poduzetničku zonu sa više vizije. U kojem smislu dakle isto sam spominjao. Grad Đakovo recimo ima odličan geografski položaj da bi mogao biti logistički centar za cijelu istočnu Hrvatsku. Grad Osijek ili grad Vukovar ima veliku luku, dakle također logistika, s tim da grad Osijek ima i zračnu luku, ima i pristup autocesti. S druge strane recimo Levanjska Varoš nalazi se u šumi, to sam već spomenuo, gdje se mogu navezivati industrije koje su vezane za obradu drva i drvnu industriju. Imate recimo Mandićevac to je Općina Drenje ako se ne varam, nedaleko od grada Đakova gdje je vinska industrija izuzetno prisutna itd. Nijedan lokalni čelnik nije pokazao barem evo kažem koliko ja imam saznanja iako čast iznimkama ako one postoje, nije imao dovoljno vizije da svoju poduzetničku zonu osnuje sa nekom širom strategijom I treće, nitko ne planira dugoročno. Idemo napraviti zonu, idemo dovesti jednog poduzetnika, hoće on biti, neće, parcelizirat ćemo, uložit ćemo ogromne novce, a hoće li to povući efekta ostaje da se vidi i često je prepušteno nekoj višoj sili. Primjeri loše prakse su mnogobrojni nažalost. Imamo zone koje zjape potpuno prazne. Dakle to su zone koje su izgrađene gdje imate potpunu infrastrukturu komunalnu ali koje zjape prazne. Preinvestirali smo se kolegice i kolege, odnosno te zone jednostavno odnosno naši poduzetnici nemaju kapaciteta više niti potrebe za takvim zonama. Evo primjer vam je Međimurje, Međimurje koje možemo nazvati i uspješnijim dijelom RH razvijenijim dijelom gdje imate zone koje jednostavno zjape prazne. Imate situacija gdje su određeni novci uloženi, uplaćeni ali su te zone ostale u povojima odnosno vrlo rudimentarnim oblicima, čak toliko da se ni korov ne kosi na tim parcelama koje nisu dobile potrebnu infrastrukturu za koje je novac uplaćen. Ja samo mogu špekulirati da je taj novac potrošen nenamjenski u to uopće ne želim ulaziti jer postoje revizije, postoje institucije koje to trebaju pratiti ali se ne mogu ne pitati zašto smo te novce potrošili. I treća stvar vam je dakle svi bi sve. Imate zona usred ničega, zone koje nemaju infrastrukturni kapacitet da zaista nekoga i privuku. O tome je i kolega Češek govorio, postojale su zone koje su načelnici, gradonačelnici i sada da ne govorimo o političkim referencama osnivali da bi ih eto imali da bi se s njima hvalili, ali koje zapravo nikakvu dodanu vrijednost niti itko tko realno poduzetnički razmišlja bi ikad u nju išta uložio odnosno došao u takvu zonu. Moram reći zbog rasprava koje smo do sada imali ponovo ponoviti da smo donijeli Strategiju razvoja poduzetništva u RH dakle prvi puta u povijesti moderne RH i da je i da je tu Vlada odnosno centralna vlast ako ćemo tako govoriti, pokazala da ima želju strateški promišljati i strateški ulagati. Još bih volio da više takvo razmišljanje vidimo i sa strane čelnika jedinica lokalnih samouprava. Kolege su spomenule da Vlada često nema sluha za probleme jedinica lokalne samouprave, ali možemo to promatrati sa druge strane, da čelnici jedinica lokalne samouprave često nemaju ni sluha za probleme Vlade, odnosno da je najlakše kriviti nekog drugog za sve svoje probleme. Ali sigurno mu Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo poduzetništva nije krivo što u svoju zonu koja ima infrastrukturu nije privukao nikoga. Spominjali su se i parafiskalni nameti, porezna politika, o tome se neću duže zadržavati, ali samo želim podsjetiti da su mnogi parafiskalni nameti ukinuti ili smanjeni, ne želim ih sada ponovo nabrajati, ali mislim da i vrapci na grani već to znaju. Dakle zaključno, pozdravljam sve inicijative koje uvode red u raspolaganje državnom imovinom jer zemljište je državna imovina, zemljište je vrlo bitna državna imovina koja se ne treba davati da bi zjapila prazna kao ni na pokošene ledine. Hvala. Hvala i vama. Prelazimo na replike. Tomislav Klarić. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Kolega Hajduković, govorili ste o statistici, odlično govorite, lijepo govorite, teorija je super kao i gospodina Bernardića. Spomenuli ste zone u kojima nema poduzetničke aktivnosti i u kojima je nekakva ledina. Ovdje govorimo o zakonu koji će pomoć da se zone stave u funkciju. Pa zar mislite da će neka općina ili grad koja ima nekakvu zonu koja nema poduzetničke aktivnosti tražit zemljište od države da da još i zemljište u trenutku kad nema nikakvih poduzetničkih aktivnosti na tom području. zakon i čitavo vrijeme to je odgovorno, stvarno tvrdim da nije dobar iz svog iskustva jer me ograničava da dobijemo zemljište zato što u nekoj zoni tipa moje ima poduzetničke aktivnosti, ne mogu dobit zemljište jer razgovaramo i čitavo vrijeme spominjemo te neperspektivne zone. Dakle ovdje ovaj zakon ne govori o onima u kojima nema poduzetničke aktivnosti, ovaj zakon govori o onima u kojima postoje poduzetničke aktivnosti gdje će normalno ti gradonačelnici i ti gradovi tražit zemljište od Republike Hrvatske da stave takvog investitora koji je unutra tamo da dođe. Ukoliko nije to zemljište na nama mi ćemo izgubit po ovakvom modelu kakvog dosad imamo godinu-dvije, nema tog investitora koji će čekat godinu-dvije. Hoćete životnih primjera? Recimo Općina Matulji ima investitora, Amerikanci već čekaju 6-7 godina da se riješi taj vražji problem sa zemljištem i onda dobije zemljište i onda mora platit 10 milijuna kuna nekakva mala općina državi odnosno Hrvatskim šumama, … šumsko gospodarske osnove nekakve makije. Odoše Amerikanci sve mi se čini i to sad uskoro. Još uvijek čekaju, ali mislim da će otići ća. Dakle ovdje ne govorim o ovome što vi govorite, što nabrajate koliko ima zona neaktivnih, ovdje govorimo o onima koje su aktivne i te koje su aktivne te i traže zemljište, a ne mogu ga dobiti jer ovakvim

hvala vam prije svega na pohvalama i ja vas izrazito cijenim kao i svakog uostalom tko je u svojoj lokalnoj sredini izašao na izbore imenom i prezimenom te izbore dobio i upravlja jedinicom lokalne samouprave. Vjerujem da ste vi tu savjesniji nego neki možda vaši kolege i da vaša poduzetnička zona hvala Bogu funkcionira. Naravno da nema samo loših primjera. Ne bih htio da steknete dojam iz moje rasprave da mislim da je tu sve loše, naravno da ima dobrih primjera, odličnih primjera koji su već i nabrajani uostalom, ali s druge strane ne možete mi ni odreći pravo da se pitam gdje su ti novci otišli, ti silni novci, a da bi imali hrpu neaktivnih

Ja bih se složio s onom prvom vašom rečenicom posebno da ovaj zakon ima cilj, a znate koji je cilj ovog zakona, ima dva cilja. Jedan je da ledina ostane ledina, to je prvi cilj ovog zakona, a drugi cilj ovog zakona je da se sve napravi da se slučajno ne bi ništa napravilo. To su dva cilja ovog zakona i 100% će se ispuniti. Zašto vam to kažem? Ako nema interesa za investiciju pa onda se ništa neće ni dogoditi. Pitate se i rekli ste da zemljište će ostat neiskorišteno. Pa kao da se sada tamo nešto događa u tom kršu, na toj makiji, na toj livadi, ledini ili već zavisno od pozicije do pozicije. I nije mi jasno zašto tu razgovaramo o vlasništvu, što je bitno u vlasništvu, da li je to državno vlasništvo, da li općinsko vlasništvo, da li je gradsko vlasništvo. da mi ne trebamo brinuti čije je vlasništvo, ako se ništa ne dogodi ništa se nije dogodilo, mi smo svi Republika Hrvatska, a mi svi zajedno bi trebali pokazat interes i da zajedno nešto napravimo, da se otvore nova radna mjesta, da se dogode nove investicije. I gdje će se to dogoditi te investicije ako se neće dogoditi u tim zonama koje su predviđene za investicije? Pa mi zato nije jasno zašto svi ovdje vode brigu što ako se nešto ne dogodi. Ja mislim da je ovdje da se vodi briga što će se dogodit ako se nešto dogodi. Odgovor, kolega Hajduković. često nije lagan posao i da nije odgovornost uvijek čak ni na nama, da mi često isto idemo, nama koji želimo dovesti investicije često idemo sa dobrom namjerom ali stvore stvore se neke druge okolnosti sa strane investitora. Slažem se s vama kolega u nekim segmentima, ali s druge strane također po meni neodgovorno gospodarenje i raspolaganje državnom imovinom je jednako nedopustivo. Dakle slažem se da svo zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, kao uostalom i sve nekretnine, što prije treba staviti u neku funkciju, korisnu funkciju koja će doprinositi društvu i gospodarstvu. Ali kriteriji moraju postojati, kriteriji koji će biti jednaki za sve, a ne da netko dobiva lako, a netko ne može dobiti nikako. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo ja bih isto se uključio da ste zaista jako lijepo sve rekli, istaknuli bit ovoga Zakona i ove Vlade. Jednu stvar ipak bi možda napravio korekcije. To je da ste istaknuli da u velikoj mjeri su krivi osnivači i njihova neaktivnost da zone nisu privedene svrsi. Mogu se tu malo složiti u tom dijelu, ali ipak vjerujte da najveći nedostatak je ipak kvalitetnih investitora i to ozbiljnih investitora i investicija. Oko tog neaktivnosti osnivača ipak pa svatko bi htio da ima u svojoj poduzetničkoj zoni nekakvu investiciju, pa makar staviti samo jednu oglasnu tablu ili staviti to na svoju web stranicu a i svaka županijska središta imaju određenu agenciju koja ipak sve te potencijale u svom području uključuje u nekakav svoj svoj dio aktivnosti, promidžbe samog tog dijela. Oko ovog investitora mogu isto reći i mi svi koji smo zaduženi kao gradonačelnici, načelnici u svojim zonama za privlačenje to je da najčešće skoro 10% svih investitora koji dođe k nama u prvih pet minuta nas ucjenjuju. na način da prvo nudi što mu trebamo dati sve besplatno, što mu još benefitima moramo dati, a ako ne on će naravno otići nekome drugome i onoj najbližoj zoni da tamo onda opet ucjenjuje i dobije nešto. Nisu tu svi, ali velikom većinom. I to je ono pitanje konkurentnosti koje ste istaknuli. Svi mi moramo imati iste uvjete, tako da onaj koji nešto dobije besplatno i sve ima i od države dobije potporu i to ne ovih godinu dvije, nego već dobiva potporu 10 godina unazad. Ništa se nije dogodilo od jučer, da on može dati onda besplatno zemljište, pa netko mora onda dobiti, dati realnu cijenu zemljišta. Tako da itekako treba napravit reda, a ova Vlada i ovaj Zakon to čini. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor, kolega Hajduković. Hvala kolega. Mislim da ste ne dobro dopunili. Ja bih samo možda rekao da nisam rekao da je isključiva odgovornost baš na samo gradonačelnicima i načelnicima, nego je odgovornost na onima koji su zone i osnivali sa namjerom da na njima ne rade. E to je nešto drugo. Na žalost mogu vam take i pobrojiti, mogu ali mislim da nije niti mjesto, niti vrijeme da neki sid srama pravimo. Njihovi žitelji njihovih općina i gradova ih trebaju ocijeniti na izborima. A to je upravo ovo o čemu ste vi pričali je ono što nisam htio elaborirati mislim kada sam odgovarao kolegi Jerolimovu da nisu uvijek krivi, znači samo oni koji žele dovesti investiciju. Često su tu i investitori ti koji zbog različitih stvari rade problem. Vi ste evo to lijepo zorno opisali pa nema svrhe da to ponavljamo. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Hajduković u velikoj mjeri racionalno ste govorili, ali nadam se da ćete se složiti da ocjenu ovakvog zakona i njegovu korisnost najbolje mogu procijeniti čelnici lokalne samouprave bolje i od vas i od mene. Ovaj zakon nije uopće dostavljen i prijedlog izmjena nije dostavljen udrugi gradova ni općina. Pa kad bi udruga gradova i općina rekla da je ovo dobar zakon, ja bih rekao dižem ruku za njega. Ako kaže da nije dobar, nije koristan ne mogu takav zakon podržati. A tko će od čelnika lokalne samouprave biti protiv zakona koji njima koristi? Neće ni jedan. Ali naravno da se protivi ako će mu štetiti i nije ni jednom čelniku lokalne samouprave ili grada ili općine korist da ne dođe ni jedan poduzetnik. Pa njima ne sjedaju oni i kako ste kazali sjede i čekaju. Ma poduzetnici se ne zovu, poduzetnicima se stvara okružje, infrastruktura i oni sami dolaze. Ali puno čimbenika utječe na poduzetničku aktivnost. U Hrvatskoj je to infrastruktura, ali u Hrvatskoj je to i političko nestabilnost politička. Pa mi svakodnevno mediji su puni svađa ministra financija i premijera. U takvoj situaciji je to politička nestabilnost, porezna nestabilnost, promjene su stalne, sigurnost, neplaćanje, pravna nesigurnost, rokovi, sporovi, ishodi sporova, ovrhe, blokade. Susjed zapriječi cestu ne može na svoje. Pa mi smo još u dječjim bolestima. to su prepreke poduzetništvu, a hoće li biti pet poduzetničkih zona ili 11, da bog da da ih ima što više. Koliko će biti bolja infrastruktura bit će ih više. Ali ono što mene baš osobno zabrinjava kao ekonomista da se posebno ne izradi zakonski okvir za poduzetničku zonu proizvodnje. Njima bih dao … …/Upadica Batinić: Hvala./… … sve besplatno i struju i vodu i zemlju nek' netko nešto proizvede u ovoj Hrvatskoj. …/Upadica Batinić: Hvala To je pitanje strategije prije svega. Odgovor, kolega Hajduković. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo hvala Bogu kolega Mariću, bilježili smo u zadnjem kvartalu industrijski rast, odnosno rast industrijske proizvodnje. Nadam se da ćemo ga nastaviti bilježiti i dalje. Pa slažem se sa vama da svakako čelnici jedinica lokalnih samouprava bi bili tu meritorni dati svoju ocjenu. Na žalost danas smo ih u raspravi čuli jako malo, odnosno ako se ne varam samo jednoga. zanimljivo je opet da imaju različite poglede na upravo istu problematiku. Dakle, poduzetničkih zona ima puno. I slažem se sa vama u dijelu da znači na državi, na jedinici lokalne samouprave je stvoriti okruženje u kojima poduzetnici mogu egzistirati da bi oni trebali, dakle i onda i sami doći. Međutim, u situaciji gdje imate puno poduzetničkih zona koje su uglavnom nepopunjene vi morate imati neku inicijativu, zvati, interesirati se, zainteresirati nekog da dođe upravo u vašu poduzetničku zonu, ali ne u nečiju tuđu. To su kolege već prije spominjale. I s vama ću se složiti da je ono što možda najviše pogađa i poduzetništvo i našu ekonomiju općenito je plaćanje, odnosno sigurnost plaćanja, odnosno nesigurnost istog, odnosno da vi morate izdati fakturu, na fakturu platite porez, a da li će vam faktura biti plaćena ili ne to je već jedna sasvim druga priča. I k tome da vam na žalost još naše zakonodavstvo nije uspjelo, odnosno čak nije tu ni zakonodavstvo problem možda sad koliko i sudska vlast koja vam ne jamči niti brzi proces, niti naplatu na kraju. Tu se slažem apsolutno. Hvala. Hvala. Ante Sanader, replika. Izvolite. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Evo kolega vi ste u svom prvom, nekoliko točaka ste imali, prva točka je bila neaktivnost osnivača. neaktivnost osnivača se vrlo lako riješi jer neaktivnost osnivača se na prvim sljedećim izborima riješi. Neposredni izbori i taj neaktivni osnivač nestane, dođe novi aktivni i ambiciozni. Ali već u svom drugom stavu kad ste rekli demantirali ste sami sebe jer ste rekli u drugom stavu svi bi htjeli sve. Svaki grad i općina bi htjela imati poduzetničku zonu. A što im je raditi? Gradonačelnik i načelnik upravo su ti koji trebaju stvarati uvjete za razvoj poduzetništva i to je njihova glavna aktivnost. Svak se bori za svoj grad, za svoju općinu i to je obveza. Ali su problemi veliki, nije lako privući investitora. Ja sam bio župan, evo konkretno, ponudio sam investitorima i to javno medijski garantiran otkup zemljišta u tri dana, građevinsku dozvolu u 50 dana, 10 tisuća eura svaki dan kašnjenja. To je ono što može ponuditi neki čelnik jedinice lokalne ili regionalne samouprave. I zato nije dobro stvarati u ovom Visokom domu tezu kako su zone prazne zbog neaktivnosti poduzetnika i stvarati lošu sliku o poduzetničkim zonama jer ipak su poduzetničke zone postigle efekat i stvorile su dobre uvjete i povuklo se niz investitora. Nažalost, takva je investicijska klima da nemamo velike investitore. Ali niz zona ima vrlo dobre projekte i vrlo dobre investitore. Tako da mislim da je, vi kažete treba štititi državnu imovinu. Ja spadam u one vokaliste i kažem svaki grad i općina, svaka županija koja ima prostorni plan uređenja, koja ima GUP na tom području oni trebaju biti gospodari. Ja nisam više čelnik ali mislim da ti ljudi trebaju upravljati na svom području i da nema što država i AUDI moliti se oni godinu dana, dvije godine se boriti da bi oni dobili to zemljište. Kad su napravili GUP, kad su napravili prostorni plan onda oni trebaju upravljati tim područjem bez ikakve države i bez ikakvih AUDI-ja i **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega ja svakako cijenim vaše iskustvo kao župana, bili ste župan dakle znate što je voditi jedinicu lokalne samouprave. I ono što ste rekli dakle neaktivnost osnivača naravno da svaki gradonačelnik to želi ili načelnik ili župan želi dovući investicije u svoju jedinicu lokalne samouprave i da bi to birači trebali kazniti znači aktivnost, bi trebali kazniti a aktivnost nagraditi. To je naravno teorija. Evo jedan vaš kolega kada mi je replicirao rekao je vi ste to teoretski lijepo rekli, ali praksa je drugačija. Nažalost, praksa je drugačija i ovdje i često imamo iznimke koje potvrđuju pravilo ovo loše. Žao mi je što ste iz moje rasprave dobili dojam da mislim da je sve loše. Ne, ne mislim. Baš suprotno, kao što ste i sami rekli ima puno investicija, ima puno dobrih primjera mogu i ja nabrajati neke ali sam upravo htio staviti naglasak na ovaj negativni dio jer to je ono što me tišti. novci poreznih obveznika, mene i vas, otišli? Gdje nisu naišli na plodno tlo, gdje nisu realizirani zbog neodgovornosti nekih ljudi. Dakle ne govorim, ja shvaćam jer sam i sam to pokušao dovesti investitora u općini je lako. Apsolutno nije lako i vi kažete sve što vi kao čelnik lokalne samouprave možete ponuditi ste ponudili. Međutim, evo kao i kolega Škvarić je govorio kako se poduzetnici ponašaju u ovakvom u ovakvom okruženju. Daj Bože da to ne bude tako i da uskoro imamo i ulagače koji će biti odgovorniji i puno čelnika jedinica lokalne samouprave koji će odgovorno se odnositi i prema javnom novcu i prema prostoru i prema onome za čega su od svojih sugrađana dobili mandat. Hvala. Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Hajduković ja ću se osvrnuti na onaj dio gdje ste rekli da država nema često sluha za lokalnu samoupravu. Ja ne mislim da nema često nego nema uopće. Ja nisam čuo niti u ove 2,5 godine vidio nijednu mjeru koja je išla u korist lokalne samouprave. Ne mogu se uopće sjetiti. Jer ne znam zbog čega se u ovom mandatu lokalna samouprava doživljava kao trošak. Svome sam načelniku rekao da ni u kom slučaju ne pokušava odvesti bilo kojeg investitora u Ministarstvo gospodarstva jer će mu se desiti isto što i kolegi iz Bakra. Znači, dovedete investitora po jednom pitanju, a onda ga oni usmjere tamo gdje je HNS ili SDP na vlasti. Recimo ovdje je bila šteta od 42 puta manja cijena. Ne znam tko je tu što zaradio? On pristaje na 60 eura, oni mu prodaju za 10 kuna. Ali dobro, to je način ponašanja prema investitorima. A što tek oni misle o nama i kakav je to sustav o tome neću. 600 milijuna kuna nije trošak, taj ulog je vratio zasigurno najmanje 5 puta više u državni proračun. To nije trošak. 600 milijuna kuna kako se uložilo u desetak godina to vam je iznos koliko je ova vlast izdvojila samo za konzultante u tri godine. Ako je istinito da se 200 milijuna kuna godišnje izdvaja za raznorazne savjetnike, konzultante itd. To bi mogao biti trošak jer nemamo povratnu informaciju što smo od njihovih savjeta i konzultacija dobili. Moramo se odmaknuti od toga da su lokalne samouprave trošak jer nisu ni one nerazvijene krive što su takve. '90-e godine mi nismo krenuli svi sa jednakih pozicija. Tako da ni nakon 20 godina nećemo biti u istoj poziciji. Nekima ide bolje, nekima ide gore ali nisu oni krivi. A mi smo s ovim zakonom na otocima diskriminirani. Otok je kopno sa 4 strane okruženo morem. I ako nije duže od 20 km mi od države dobiti ne možemo ni kvadrat zemlje, a nismo krivi za to. I to je nepravedno, i to nije nova pravednost. I to neka isprave. **Batinić, Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Borić nisam rekao da Vlada nema sluha za jedinice lokalne samouprave nego sam rekao upravo obrnuto, a vi ste mi to i potvrdili u svojoj raspravi. često jedinice lokalne samouprave nemaju sluha prema centralnoj vlasti koja naravno ima svoje probleme koje je najčešće reći ma nemaju oni probleme, oni to namjerno opstruiraju, oni ne žele pomoći, oni nisu kooperativni. To je upravo ovo o čemu vi pričate. Ne želite investitora dovesti u ministarstvo jer navodno će biti upućen samo na jedinice lokalne samouprave gdje na vlasti su članice Kukuriku koalicije. To je apsolutno netočno kolega. Ako ću vam govoriti o primjeru svoje županije i o ulaganju centralne vlasti u jedinice lokalne samouprave onda vam odgovorno mogu tvrditi da sigurno preko 80% državnih ulaganja ide u jedinice lokalne samouprave gdje na vlasti nije nitijedna od stranaka Kukuriku koalicije. Hoćete HDZ-a, hoćete HDSSB-a, HSS-a ili u različitim kombinacijama. Dakle, ulažu se bez obzira na stranačku pripadnost. Ja imam velike senzibilitet prema otocima ali kolega podsjetit ću vas koliko država izdvaja za otoke. Baš smo o tome i nedavno raspravljali u ovom Visokom domu. Ja shvaćam da postoje objektivna ograničenja otoka, da je život na otocima drugačiji nego život na kopnu prije svega što se tiče povezanosti i veza ali ćete isto tako dopustiti da ja mogu reći isto nešto o svom kraju koje je isto tako pasivan kao i otoci, koje isto tako ima velikih problema i bili bi vrlo, vrlo sretni da imamo isto takva ulaganja i takav tretmana kojim država brine o svojim otocima, da se krivo ne shvati, ima veliki senzibilitet za problem otoka i otočkog života ali život nije lagan ni u jednom kraju lijepe naše. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče. Prvo htio bih reći da je o samom zakonu detaljno u ime HNS-a govorio moj kolega Dragutin Glavina i u potpunosti se slažem, podržavam njegovu raspravu. Drugo što želim reći da mi je izuzetno žao gospodine potpredsjedniče da vi nećete sudjelovati i ne sudjelujete u ovoj raspravi zbog vašeg iskustva u ovom predmetu, ovoj tematici. Dozvolite da vam ovim putem čestitam na nagradi koju ste nedavno Hvala i vama. važnost malog i srednjeg poduzetništva. Bit će nešto malo lakša priča kao zadnja rasprava. Malo i srednje poduzetništvo nasušna je potreba svake posebice male države i to iz više razloga, zbog razvoja gospodarstva uopće, zbog dobrog osjećaja da građanke i građani žive u zemlji u kojoj se mogu ostvariti svi osobni poduzetnički kreativni potencijali, zbog oslobađanja nepresušnih kreativnih potencijala, poduzetnika i svih onih koji poduzetništvo prate ali u konačnici zbog oslobođenja kreativnog potencijala cijelog društva. za Hrvatsku po broju stanovnika državi koja je istinski regulator pravednosti i osjećaja ravnopravnosti jest i mora biti poticanje i razvoj malog poduzetništva. stanovnica ili stanovnik manje drže, može dobro osjećati ako u svijesti nosi spoznaju da svi rade za nekoliko velikih poduzetnika od kojih je jedan od najvećih država. Državno gospodarstvo osim što je često nepresušni poligon za krađu i korupcije, posebno je plodno u donošenju krivih tj. političkih odluka u ekonomiji što manje-više redovito rezultira katastrofom. Ekonomija gospodarstva zahtjeva isključivo dohodovne odluke, čim se upetlja politika, krene strmoglava spirala neprofitabilnosti i trajnih nekih put nesagledivih gubitaka i to onda plaćaju jasno građanke i građani i to često neograničenim količinama novaca, npr. zato je bila nasušna potreba da se brodogradilišta privatiziraju jer porezni obveznici više nisu mogli podnositi te milijarde poticaja. Još jedna anomalija državnog gospodarstva je ne konkurentnost u negativnom smislu. Tko se od privatnih poduzetnika može na javnom otvorenom tržištu i tko bi se uopće mogao u tržišnoj utakmici natjecati i pobijediti državu. Veliki poduzetnici su važni i ne smije ih se ubijati nikakvim mjerama ali ne treba ih se za razliku od malih poduzetnika poticati s naslova države ukoliko se ne radi o strateškim djelatnostima. Male poduzetnike, malo poduzetništvo treba pak poticati na sve moguće, realne i dugoročno isplative načine sa svim mogućim sredstvima iz svih državnih resursa. Jasno je da je za pravu poduzetničku aktivnost potrebna uređena pravna država. Jasno je da je za uspješno poduzetništvo važno uređeno i pozitivno okruženje. Uloga države u poticanju razvoja malog poduzetništva je nasušna.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 maćehinskog odnosa države, podmetanja u lokalnim samoupravama, problematičnim rješenjima i institucijama i brojnim drugim problemima koji su uspjeli opstati i razviti svoja gospodarstva. Ti su poduzetnici odnosno tvrtke oni koji su najviše zainteresirani za ravnopravnu tržišnu utakmicu i oni imaju i moraju imati od države najviše koristi a država mora služiti najzdravijem dijelu hrvatskog gospodarstva kako bi taj vitalan dio bio motiv svima da se poslovanje poboljšaju, unaprijede i podignu na što je više moguću dohodovnu razinu. Jedna od stvari koje također treba spomenuti je i poduzetnička klima u Hrvatskoj, godina bijega iz dogovorne, dvadesetak godina bijega iz dogovorne ekonomije nismo oslobodili načina razmišljanja gdje svaki poduzetnik koji je bogat je ujedno i lopov i to bez obzira na način kako je do bogatstva stigao ili kako ga je stekao a postati stvarno materijalno bogat moguće je isključivo i jedino ukoliko ste privatni poduzetnik, nitko tko nije privatni poduzetnik ne može postati stvarno materijalno bogata osoba tko god je materijalno bogat a nije privatni poduzetnik mora biti izložen propitivanju državnih, poreznih i istražnih tijela. Poduzetništvo i poduzetniče aktivnosti imaju isključivo jedan jedini zadatak a to je stvaranje dobiti odnosno zaradu. Što netko s ovim poduzetničkom aktivnosti više zaradi znači da je uspješniji poduzetnik, uspješni poduzetnici moraju biti naš ponos i primjer drugima da se u njih ugledaju. Hrvatska mora omogućiti svojim građankama i građanima da se u svojim poduzetničkim aktivnostima materijalno bogate,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 Malo i srednje poduzetništvo zapošljava najveći broj zaposlenog stanovništva iz tzv. radnog sektora, a pravo na radni život od vlastitog rada jest i element ljudskog prava. Nezaposlenost nije samo pitanje egzistencije, već je pitanje svačijeg osobnog dostojanstva, osjećaja da ga njegova sredina cijeni i treba da kao ravnopravan građanin sudjeluje u svojoj zemlji. Zato nezaposlenost, naročito dugotrajna, jest i to ne samo financijske nego svake druge nepravde, država stoga mora osigurati uvjete za razvoj ukupnog gospodarstva po mom osobnom uvjerenju, posebno malog poduzetništva koje najpropulzivnije može osigurati ljudska prava iz područja prava na rad i život od vlastitog rada. Poduzetničke zone su važni inkubatori malog i srednje poduzetništva, oni su važni poduzetnicima, ali i lokalnoj zajednici. Razvijena i dobro osmišljena poduzetnička zona može biti centar i brojnih drugih društvenih, kulturnih i sportskih aktivnosti lokalne zajednice. Zato je važno od strane države na bilo kojoj razini, da na jednostavan, transparentan i brz način omogući izgradnju i razvoj poduzetništva u poduzetničkim zonama. Ufam se da je prijedlog ovog zakona na putu ostvarenja tog cilja. Kolega Blažeković, malo ste odmaknuli od prijedloga izmjene zakona, ali ste dobro dotaknuli važnost malog i srednjeg poduzetništva. Međutim, Hrvatska je sustavno uništila malo i srednje poduzetništvo. Skoro da ga ne postoji. Govorili ste i o drvnoj industriji, navest ću vam kako funkcionira u praksi drvna industrija u Hrvatskoj. Proizvedu se u Gorskom Kotaru od hrvatskog drveta stolice kao poluproizvod i cijena koštanja uz jeftinu radnu snagu i ne plaćenu radnu snagu je primjerice 30 eura po stolici, onda se ta stolica izveze u matičnu zemlju, primjerice u susjednu Italiju ili Austriju, uz cijenu 31 euro, ta stolica se u inozemstvu polakira i ponovo se doprema u Hrvatsku po cijeni od 100 eura. Sva dobit ostaje u inozemstvu i ta se stolica skladišti u poduzetničku zonu u skladištima poduzetničke zone.Zapravo, većina poduzetničkih zona je pretvorena u skladište inozemnih malih i srednjih poduzetnika, a ne hrvatskih. Govorili ste i o poduzetničkoj klimi, međutim za takvu klimu su dijelom zaslužni i poduzetnici, odnosno kvazi poduzetnici jer nije grijeh zaraditi, ali je grijeh zaraditi na štetu drugih. Nije grijeh ni biti bogat, ali je veliki i teški grijeh obogatiti se na štetu države i štetu drugih ljudi, a u većini slučajeva svjedočimo upravo takvima. Ne možemo zvati moralnim poduzetnikom koji ne plaća radnika i duguje dobavljačima i ne plaća uopće dobavljačima, to ne može biti moralan poduzetnik. Nažalost ima i takvih, a srećom ima i poštenih. Izvolite. **Blažeković, Boris (HNS)** Hvala lijepo. Kolega Marić, o drvnoj industriji nisam rekao ni jednu jedinu riječ, ali dobro. … /Upadica O drvnoj industriji. Ni jednu jedinu riječ. Ali ako je to vaš interes da govorite o drvnoj industriji u replici, nemam ništa protiv. Što se tiče ovog da sam malo skrenuo s teme, jesam, baš zato jer smatram da je neophodan važan razvoj malog i srednje poduzetništva u zemlji kao što je Hrvatska i zato što isto se slažem s vama da je to satrto i da je to uništavamo od '90. do 2012. Ako vi mislite da je nakon 20 godina sve moguće riješiti, sve moguće probleme koji su nastali '90. do 2012., moguće riješiti u 2 godine, čestitam, ja bih volio da nam date taj čarobni štapić. Što se tiče vaše teme, odnosno vaše replike na poduzetnike i kvazi poduzetnike, ja o kvazi poduzetnicima nisam govorio isto tako ni jednu jedinu riječ. Ja sam govorio o poduzetništvu, o malom i srednjem poduzetništvu koje je … za razvoj države. O kvazi poduzetnicima, o ljudima koji rade mimo zakona, o tome se stvarno moraju i to hitno, što prije u svim mogućim količinama brinuti institucije ove države, a kao što vidimo nešto su već i počeli. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Za riječ se javio zamjenik ministra. Izvolite zamjeniče. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Sabora, uvažene saborske zastupnice i saborski zastupnici. Evo na kraju ove rasprave htio bih vam se zahvaliti na zaista konstruktivnim raspravama, ali isto tako dozvolite mi i nekoliko komentara za onaj malo manje konstruktivan dio. Prije svega, kada govorim o konstruktivnosti, uvaženom zastupniku Plešeu, znači odgovor još jednom, dakle registar je uspostavljen, a što se tiče iznosa koji je preko Ministarstva poduzetništva i obrta kroz državni proračun usmjeren u poduzetničke zone 2013. godine, to je bilo 10 milijuna kuna. Uvaženi gospodine saborski zastupniče Klariću, ja vam se zahvaljujem na onom dijelu, konstruktivnom dijelu, ali isto tako mislim da ste u svojoj raspravi govorili o dva slučaja, prvi u kojem spominjete da nije primio potencijalne investitore, moram reći da nakon razgovora 14.01. kojega smo vodili, već 15.01. su u Ministarstvu poduzetništva i obrta, dakle primljeni kolege potencijalni njemački investitori za ulaganje u tu poduzetničku zonu. I drugi dio koji se odnosi na neku vrstu slikanja o kojem ste pričali, naime ja to nisam doživio kao slikanje već kao jedan zaista kvalitetan radni sastanak o kojem smo razgovarali o daljnjem razvoju te zone Kukuljanovo pa ako se dobro sjećate iza toga nekoliko mjeseci iza toga upravo smo i tu zonu posjetili zajedno sa potencijalnim kineskim investitorima. Žao mi je što ovdje nema uvaženog zastupnika Šukera, ali siguran sam da će pogledati snimku kraja ove rasprave smijeha ili osmijeha u sabornici mislim da treba biti mnogo više nego vike, neke galame kojom se pokušava ili zastrašiti ili oboriti neko činjenično stanje. I taj moj osmijeh ili smijeh nije bio nikako upućen uvaženom zastupniku gospodinu Šukeru već zapravo jedne apsurdnosti jedne situacije u kojem se ovaj zakon proglašava stvaranjem poduzetničkih barijera iako se zapravo zna da se radi doslovno o uvođenju jednog reda i discipline i to je činjenica. Jer kada govorimo o razdoblju od 2004.do kraja 2011.godine dakle uloženo je u poduzetničku strukturu u poduzetničke zone i poduzetničke potporne institucije 1,77 milijardi kuna. Rekli smo to je 346 zona od kojih 196 je aktivno, ima barem nekakvu gospodarsku aktivnost, a 150 nema nikakve gospodarske aktivnosti. E kada govorimo o tim zonama u kojima nema nikakve gospodarske aktivnosti i kada gledamo zajednički to je preko 580 gotovo 600 milijuna kuna koje je uloženo u poduzetničku infrastrukturu koja uopće ne funkcionira. I to je činjenica. Isto tako odmah početkom 2012.godine počeli smo uvoditi red upravo u taj segment. Činjenica je ta da je otprilike 45 milijuna kuna bilo da tako kažem vani neopravdano. Dakle jedinice lokalne i područne samouprave nisu pravdale nisu pravdale ta sredstva. Ono što smo u 2012., 2013.godini napravili preko 35 milijuna kuna je opravdano, rađen je pritisak na te zone dakle na jedinice lokalne i područne samouprave da opravdaju te troškove ili vrate ili vrate u državni proračun i s time ćemo nastaviti i dalje. Jer je osnovna intencija ove Vlade od prvog dana mandata ove Vlade da se ulaže u one poduzetničke zone koje su zaista opravdale svoje očekivanje. Tako će biti i u 2014.godini. Još jednom se vam se zahvaljujem na raspravi i pozivam vas da jednoglasno prihvatite prijedlog ovog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama zamjeniče. Imamo dvije replike. Tomislav Klarić. Izvolite. Poštovani zamjeniče ministra, ja sam dao 4 konkretna prijedloga konkretna amandmana. Prvi, dodati pod onaj popis tko upravlja poduzetničkom infrastrukturom trgovačko društvo d.o.o. o 100%-nom vlasništvu jedinice lokalne samouprave osnovano radi

unutar industrijske zone. Preformulirati onih 66 vaših posto o čemu smo svi govorili, a vi uopće niste sada komentirali na način da je tih 66% onog prostora koje je unutar obuhvata industrijske zone imovinskopravno riješen i moguće ga je staviti u funkciju jer godinama ćemo još rješavati imovinskopravne odnose s obzirom na katastar i gruntovnicu koji nisu riješeni na prostoru pojedinih urbanističkih planova pojedinih zona. Što se tiče primiti stranog investitora komentar je bio vezan za to, ja sam zamolio da ga vi osobno primite i rekli ste da ćete ga primiti osobno. Došli su moji direktor, dobro to za ovaj zakon sada nije bitan. Konkretan prijedlog kojeg smo dali u pismenom obliku ću dostaviti ovaj amandman, ali ja bih volio da se očitujete o tome. Bez ove i ovakvog načina promišljanja mislim da je bespredmetno prihvatiti ovakav zakon jer nam ništa ne olakšava po po pitanju dobivanja zemljišta u vlasništvu RH, a o tome je govorilo barem 90% govornika ovdje večeras. **Batinić, Milorad Hvala lijepa. Poštovani gospodine zamjeniče ministra, nadam se da ćete se složiti da je subjektivan dojam svakog pojedinca što je konstruktivno, a što je manje konstruktivno. To ovisi i o shvaćanju pojedinačnom. Tako i o smijehu. Istina da ovdje ima neugodnih situacija, ali najmanje je prikladno smijati se na današnju, ne ove nego na današnje vrijeme i situaciju koja je općenito u Hrvatskoj. Ali možda je netko doživio vaš smijeh kao podsmjeh, e onda je to problem, a možda je doživio. Ja ga tako nisam doživio ali možda je netko drugi. Pa dopustite da svak doživi onako kako on osobno osjeća. Govorili ste o 600 milijuna kuna bačenih jer neke poduzetničke zone ne funkcioniraju. Kada se radi o infrastrukturi smatram da u konačnici nikad nije novac bačen ali ovdje gdje poduzetnička zona funkcionira ne znači da će već za 6 mjeseci funkcionirati. Oscilacije i ciklusi su uobičajeni u ekonomskoj aktivnosti. Sjetite se prvog centra na zapadu Zagreba gdje je cijeli Zagreb čekao tri sada na ulaz da bi ušao taj trgovački centar, danas se zatvara. Otvara se na istočnom dijelu. Ali mene bi interesiralo koliko je koštalo obilaznicu promijeniti i ove naplatne kućice i jeli IKEA u tom sudjelovala i sa koliko i koji je efekat, ali i koliki će biti negativni učinci svega toga? Kazali ste da je 150 neaktivno, a 196 aktivno, možda će i od ovih aktivnih pola nestati kakva je situacija u Hrvatskoj.

Sutra nastavljamo sa Konačnim prijedlogom Zakona o potvrđivanju ugovora o jamstvu između RH i Europske banke za obnovu i razvoj za "Projekt modernizacije HŽ infrastrukture", hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 628. Ugodan nastavak dana, sutra se vidimo.